Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej pa besedo dobi predstavnik Vlade, mag. Robert Cugelj. Izvolite. **MAG. ROBERT CUGELJ:** Hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanke in poslanci, pred vami je sistemski investicijski zakon, ki določa obseg in namen financiranja z enim zelo pomembnim ciljem, in sicer zagotovimo zdravstvenemu sitemu financiranje v prihodnosti. To je osnovni in najbolj pomemben cilj. Da, spoštovani poslanci in poslanke, gre za 1,9 milijarde evrov, vendar se moramo zavedati nekaj. Že v tem trenutku je v projektih React, projektih LRF in predvidenemu projektu kohezije zagotovljenih več kot 540 milijonov evrov. Torej ne startamo iz ničle, ampak gremo z lepo popotnico že v tem trenutku naprej. In verjamem, da če je bila Slovenija sposobna graditi avtocestni križ, če smo sposobni graditi železnice, potem bomo sposobni tudi v naslednjih desetih letih zagotoviti ta sredstva za slovensko zdravstvo, ki so prepotrebna, zato da se lahko slovensko zdravstvo razvija. Na Ministrstvu za zdravje se zelo zavedamo, da imamo že30 let mrežo. In imamo mrežo, seveda imamo mrežo, ki se ni posodabljala. Tega se zelo dobro zavedamo, zato je tudi ta zakon priložnost, da to mrežo prilagodimo regionalnim potrebam slovenskega prebivalstva in da omogočimo, da bodo bolnišnice delale tisto, kar regionalne potrebe slovenskega prebivalstva potrebujejo. Gospod Kordiš je zelo lepo naštel, kaj vse je v slovenskih bolnišnicah, pa verjetno se je ustavil in bi lahko še nadaljeval. Da, na žalost takšno stanje, ki ga je gospod Kordiš omenjal, je v slovenskih bolnišnicah in zato je ta zakon še toliko bolj pomemben, kajti vlaga tudi v prepotrebno opremo. In ne samo opremo, slovensko zdravstvo je treba digitalizirati in ga narediti racionalnejšega. Tudi to ta zakon upošteva. Kar se tiče primarnega zdravstva, Ministrstvo za zdravje se izredno dobro zaveda, kaj pomeni za slovensko zdravstvo primarni nivo. Izredno dobro. Če samo pogledate, kakšno vlogo je primarni nivo odigral v času covida-19 in ga še zdaj odigrava, je seveda primarnemu nivoju treba dati vso pozornost. Na srečanju na Brdu, kjer se je sestala vlada in minister za zdravje in vsi župani, so se o tem pogovarjali, dobili smo potrebe primarnega nivoja. Ministrstvo za zdravje in tudi Vlada Republike Slovenije se zaveda, da bo treba dodatno vložiti v primarni nivo. Tega se zelo dobro zavedamo. Kajti primarni nivo je okno v zdravstveni sistem. Primarni nivo lahko razbremeni sekundarni in terciarni nivo. In prepričani smo, da z ustreznim vlaganjem lahko to tudi dosežemo. Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da Ministrstvo za zdravje ne bo delalo kakršnihkoli razlik v regijah. Ministrstvo za zdravje bo upoštevalo samo tisto, kar je najbolj pomembno, potrebe slovenskega prebivalstva po posameznih regijah. Zato nikakršnih razlik ne bo med bolnišnicami, UKC-ji, Ljubljana, Maribor in tako dalje. Upoštevali bomo tisto, kar je vsebinsko potrebno za posamezno regijo.

Dober dan vsem skupaj, še posebej državnemu sekretarju, ki si je upal danes priti v Državni zbor; za razliko od njegove kolegice, ki je včeraj ve kam nekam izginila. Preprosto se ji ni zdelo vredno priti niti na odbor, kaj šele da bi poslala koga drugega, vsaj kakšnega uradnika. Ne, drugače, povedala je, da je vse, kar je imela za povedati, povedala; oziroma da so povedali v svojih mnenjih, ki smo jih pa potem nesrečno iskali po Udisu in nikjer našli; in na koncu ugotovili, da pravzaprav sploh ni nič poslala. Upam, da z vami ne bomo tako komunicirali. Ker prvič z vami govorim v Državnem zboru, upam, da me boste vsaj vi prijetno presenetili, ker vaša kolegica me je že zdavnaj razočarala. Ampak ker gre za zelo pomemben zakon in ker niste zdravnik, imate pa izkušnje s področja vodenja Soče, ki pa ni kar nekatera bolnišnica. Soča je za mene ena visoka, ugledna inštitucija, ki ima tudi zelo lepe in dobre reference. Verjamem, da vam je bolnišnična dejavnost vsaj na terciarju zelo jasna in jasna in pribita. Ob tem pa ste verjetno imeli tudi vpogled v celotni zdravstveni sistem, kako funkcionira, o tem, kar danes tudi razpravljate in govorite o primariju, pa vendar. Zakon o investicijah ni kar en zakon. Moram reči, da sem malo presenečen, da je tako malo zanimanja za ta zakon, predvsem zaradi tega, ker govorimo o investiciji denarja ranga TEŠ 6, ranga drugi tir,

da bojo na koncu kriminalisti potrkali na vrata in začeli pregledovati vse posle, ki se že dogajajo. In pri teh poslih bo nekaj podobnega. Če si vi delate utvaro, jaz si je ne,

in če bi se lotil, da bi bili vi direktor ene bolnišnice, verjamem, da bi hoteli imeti kakšne korake prej izvedene, preden bi se odločili – grem v investicijo. In najmanj, kar je, najmanj, kar je, in to čisto gospodinjsko, logično vsak doma razmišlja, ko kupuje stanovanje ali pa se odloči za gradnjo hiše, da ima finančno konstrukcijo zaprto. Jo imamo? Ta zakon ne govori o nobeni finančni konstrukciji. Govori samo o nekih milijonih oziroma milijardi 900 milijonih, kar ni majhna številka. In potem rečete, državni 500 milijonov je pa zagotovljenih, no, pa pojdimo v investicije, in to za 10 let. Okej, smo država, država ne propade kar tako čez noč, dobi lahko garancije, država si lahko tudi sposodi denar, drži, v končni fazi, zakaj pa ne. Ampak tako, kot je napisan ta zakon, bi pa mene zelo skrbelo, če bi bil minister za zdravje in bi vodil to ministrstvo. Ampak o tem malce kasneje. Zato se bom najprej vprašal, kdo je sploh avtor tega zakona. Kdo je v resnici pisal ta zakon? In ko gledamo papirje, ugotovimo, da se pojavlja nek odvetnik gospod Vrtačnik. Kje smo že slišali to ime? Kje se je pojavilo ime tega odvetnika? Aja, saj res, Zakon o obrambi oziroma investicije v vojsko. Tam tudi gospod Vrtačnik, tudi on je tam soavtor tega zakona. In kje imata skupne povezave še? Zelo podobne številke so v investicijah, vsaj kar se tiče kliničnih centrov, ker se eni tako radi igrajo s številkami pa koliko je bilo že vloženega. Se bom pa še jaz malo igral. Čez 700 milijonov bomo dali v oba klinična centra, pa v vojsko tudi 700 milijonov. Čigav odvetnik pa je bil ta gospod Vrtačnik? Komu pa je pomagal ta gospod Vrtačnik? Imamo že zanimive stvari, tukaj berem, sem samo prelistal stvari, pomagal gospodu Toninu. Kje je on minister? Minister za obrambo, saj res, točno. Je sodeloval z gospodom Počivalškom, bil je njegov odvetnik, tudi zanimivo.

pa sem zdaj ironično vse skupaj povedal, ker mi gre počasi na živce, da moram operirati z nekimi imeni in gledati kaj, kdo, kje je zraven imel prste. Ampak na takšen način zagotovo je to zelo slaba popotnica in slab začetek. Pa če pustimo tega gospoda pa gremo na fakte, ki pa pišejo v zakonu.

pokritja, ampak člen 4, kjer govorimo o prevzemanju obveznosti. Prva točka, ministrstvo, pristojno za zdravje, za izvajanje investicij v skladu s tem zakonom lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti tega zakona. Reci in piši, beri, torej deset let, če beremo še ostale člene in vidimo, kako so si zamislili po ratah, kako bo ta denar pritekal notri. Deset let, dragi moji, ob tem, da ne veste, da sploh ne veste, ali bo ta denar v proračunu zagotovljen, ker je dejstvo, da iz evropskega denarja, kot sami ugotavljate, ne bo moč celote izpeljati. Ob tem, da je ta vlada že sprejemala tudi proračun za leto 2022, in če pogledamo NRP-je v proračunu, pa dajmo pogledati, bomo videli, koliko je realnosti.

dali nulo. Nič evrov. In vi meni govorite, da boste dali za primarni nivo, da bo treba dati, vložiti in tako naprej. Res? Kdaj? Kje? Koliko? To so stvari, ki nas zanimajo, ko sprejemamo takšen zakon, če se hočemo resno pogovarjati. Naslednja stvar, ki je pomembna. S 4. členom Ministrstvo za zdravje prevzema kompletno odgovornost financiranja, kompletno izvajanje tega zakona. Veste, kaj to z drugimi besedami pomeni? Ker ste vodili bolnišnico in da veste, kaj to pomeni, ko podpišeš pogodbeno obveznost z nekom, ki jo je potem tudi opravil, ti pa nimaš denarja, to pomeni, da bo iz ministrstva šel denar, ki je namenjen za druge stvari, če ne bodo sredstva zagarantirana. Zato pa imamo načrt razvojnih programov. In brez tega si mi ne moremo dovoliti sploh kakršnekoli investicije. In zdaj nas prepričevati, da je to dober zakon, seveda je naravnost smešno, dokler ne bomo razčistili teh številk. Zato bo treba ta zakon korenito še popraviti in dodelati, da boste dali notri določene varovalke. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna v tem zakonu, in se jaz sprašujem, od kdaj Ministrstvo za zdravje gradi šole, kampuse. Kaj pa to zdaj ima veze z Ministrstvom za zdravje? Kajti 4. člen govori točno o tem, prevzema celotno odgovornost za vse investicije po tem zakonu. Investicije po tem zakonu pa so jasno naštete. V enem členu pred tem oziroma v 2. členu, kjer imate pod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zdravstvene ustanove, pod 8 in 9 imate pa izobraževalni sistem. Pa gremo pogledat, 8 – visokošolske zavode za enovit magistrski študijski program program Medicine, Dentalne medicine in Farmacije. Oprostite, Ministrstvo za zdravje še nikoli ni tega financiralo, nikoli, nikdar. To je vedno delalo, če je, so to delala druga ministrstva, ki so pristojna za to. Edina izjema, za katero je Ministrstvo za zdravje dajalo denar, so specializacije za zdravnike, in še to pod pogojem, da smo razbremenili zdravstveno blagajno, ko smo ta denar prenesli, oziroma jih morali zagotoviti na Ministrstvu za zdravje. zdravje. Se boste morali malo poigrati. Jaz ne vem, gospod Vrtačnik ali nima pojma ali pa je mislil, da je to vojska pa da lahko dela, kar hoče, ker orožje je orožje pa je čisto vseeno, ali je to na vrhu ali spodaj ali kjerkoli, ampak investicija je investicija. Pri zdravstvu je to malce drugače in ga bo treba malo naučiti; ali pa najdite krivca, ki ni sposoben napisati zakona. Naslednja stvar, ki je pomembna in mene seveda tudi zanima, pa je – kako se sploh mislite lotiti investicij v bolnišnico, če pa nimamo niti 10-letnega načrta razvoja bolnišnic v terciarnem, sekundarnem in primarnem nivoju. Mi nimamo tega. Če pa imate, mi pa povejte, ker je to verjetno državna skrivnost, ki je še poslanci ne poznamo. Jaz osebno moram reči, da kar nekaj dokumentov poznam pa kar nekaj vem o tem, ampak tega dokumenta videl še nisem. nisem. Zanima me, če vi veste, kakšna bo mreža leta 2030, 2031 v Mariboru. Vi veste, kakšna bo zdravstvena mreža, vi veste, kakšne bodo potrebe takrat? Mi vemo, kakšne bodo potrebe v Ljubljani takrat, ali pa v Novem mestu, ali pa na Jesenicah? Ne, ne vemo, ker jih nobeden še ni izračunal, ker komaj dohajamo potrebe, ki jih imamo danes, ker sami ugotavljate, kakšne so čakalne vrste. Ob tem, da seveda vsi govorimo samo o zdravnikih. Kje je ves ostali personal? Mi niti teh potreb ne zagotavljamo. Prišel je en minister vmes, ki je celo rekel, da je 2 tisoč sester preveč. Fakin, mimogrede. To se tako spreminja iz dneva v dan. Zakaj je to pomembno za investicije? Ja, za božjo voljo, zato ker moramo vedeti, ali bomo delali splošne bolnišnice in na logiki in strategiji, ki jo imamo še danes. To je to, da imamo koncept splošne bolnice, ki ima pet dejavnost, ki so obvezne, potem vse ostale, kar pripišejo in pritičejo potrebe ali pa po sposobnosti in razvoju oziroma odločitvi kot javni zavod. Ali pa bomo delali končno že tudi nekaj – to pa je, da bomo ugotovili, da Slovenija potrebuje največ 5 do 6 resnih bolnišnic, ki so specializirane bolnišnice, o čemer se pogovarjamo že 15 let. In da je že skrajni čas, da ga nehamo lomiti do nezavesti, da mora imeti vsaj kraj vse, ker to ne gre in ne pelje nikamor, ker nismo tako bogati, preprosto ne bomo mogli. Niti zdravnikov nimamo toliko, da bi jih lahko razvrstili po vseh koncih. Na pamet govorim, za tiste, ki ne razumejo, o čem govorim, je več kot jasno, da če se bomo odločili, da bomo očesno specializacijo razvijali v Novem mestu, bomo vse vlagali tja, če bomo ortopedijo razvijali v Valdoltri, bomo vse vlagali tja. Na pamet govorim, nič ne definiram in nič nisem hotel prejudicirati s tem. Ampak ali mi to vemo? Ali vsaj vi na Ministrstvu za zdravje to veste? Ker če veste, potem brž na dan z besedo, brž. Zakaj? Ker govorimo o milijardi 900. Prosim? Aja, nekdo telefonira. Kakorkoli, milijarda 900 ni malo denarja. Zaradi Teša smo mi v slovenskem prostoru imeli v Državnem zboru nešteto sej, celo poslanske zakone, ki so sprejemali v bistvu odločitve namesto vlade, ker vlada tega poguma ni imela, zato da smo v bistvu na nek način postavljali dodatni keš, da so lahko

in za bistveno manjši odsek proge. Mi se pa tukaj z lahkoto pogovarjamo – da se ne bomo narobe razumeli – jaz sem pripravljen pritisniti na gumb tudi 10 milijard, če je potrebno, za slovenske bolnišnice, tudi 10 milijard, tako kot za avtoceste, nimam nobenih težav, ampak prej pa hočem nekaj vedeti. Kakšna je sploh vizija, v kaj sploh mi vlagamo in kakšna so pričakovanja? Ali bo za takšne potrebe, ko bo to zgrajeno, seveda tudi zadostovalo? Ne tako, kot se je na hitro delalo urgentne centre, taista vlada je začela z urgentnimi centri in potem smo v času Milojke Kolar Celarc morali na hitro zaključevati tiste urgentne centra, ki so bili več ali manj pohabljeni, vsi zmanjšani in tako naprej, pa vsi vemo, zakaj. Ker ni bilo česa? Tega, o čemer se mi danes pogovarjamo – denarja. Ker je nekdo spet planiral, da bo to ne vem kaj nastalo; in na koncu smo delali samo ene odseke, zato da smo lahko prišli do tega, kar danes imamo. In itak noben ni zadovoljen spet s temi urgentnimi centri, pa mimogrede – niso tako slabi pa ni vse tako zanič, kot nekateri govorijo. Ampak najmanj, kar je, bi morali imeti zelo jasne načrte. Bivši minister Marušič, če če ste brali, je pred kratkim dal en zapis, kjer je zelo jasno povedal, da v resnici v Sloveniji bi rabili okoli pet resnih centrov, kjer bi v bistvu imeli vse na nivoju terciarja ali pa sekundarja, te zelo kakovostno opremljene in seveda z resnimi potrebami in zmogljivostmi in nenazadnje tudi z jasnim načrtom, kaj to pomeni z vidika ekip, ne samo zdravnikov. Ker mi se vsi preveč samo o zdravnikih pogovarjamo, ker ker zdravniki sami ne bodo nič naredili, bodo pa zelo veliko prispevali, če bodo imeli dober tim; in s tem timom bodo pa lahko naredili ogromno. Pa vendar, imamo mi te jasne slike? Nimamo. Nimamo. Nimamo. Jaz sem zelo zelo skeptičen do tega zakona, ker mi ne pove nič, razen to, da bomo veliko denarja zmetali, ampak kaj dosti pa ne. Kaj pa sploh pomeni prenova oziroma vlaganje v stene, kot je rekel moj predhodnik v stališču?

Dajte mi razložiti, kaj je to druga faza infekcijske klinike. Jaz ne vem, kaj je to druga faza infekcijske klinike. Vem samo, kaj je prenova infekcijske klinike oziroma nova klinika. Potem bomo delali nov prizidek k stari porodnišnici, ortopedski kliniki in tako naprej. Mi smo država prizidkov. Lepo vas prosim, nehajmo že s temi prizidki. Dajmo se že enkrat sprijazniti, da so določeni objekti za podreti, ker so nefunkcionalni in je to samo metanje denarja v smeti. In raje naredim nov objekt na tisti parceli oziroma ga prilagodim novim, sodobnim potrebam 21. stoletja. Vsi vemo, da konkretno klinični center, UKC, tega bi morali podreti. Podreti bi ga morali, ker ni več učinkovit za tisto, kar potrebujemo v 21. stoletju, in narediti popolnoma nov klinični center. Če pa že nimamo srca za podirati UKC, bi morali naredi novo zgradbo UKC Ljubljana, UKC pa nameniti za mestno bolnišnico, to, kar v resnici v Ljubljani manjka. manjka. Kompletna ljubljanska regija je bila vedno prikrajšana za razliko od vseh ostalih, ker nikoli ni imela mestne bolnišnice, vedno je imela samo specialistični Univerzitetni klinični center, ki je bil pa itak za vse. In nič ni narobe, da je za vse, da se ne bomo narobe razumeli, samo potem je bil pritisk tako velik, da ostali niti do storitev niso mogli več prihajati. Kaj bomo naredili? Ali bomo do obravnave, do predloga rešili in odgovorili na določena vprašanja? Naredili resno finančno analizo? Mi bo kdo sporočil, kaj sploh hočemo s prenovo zdravstvenega sistema? to bo predpogoj, da ne bomo spet imeli novih zgodb. Zdaj govorite, vsi bodo enako dobili. Državni sekretar, brez zamere, vas bom popravil. Ne bodo dobili vsi enako, ker ne morejo dobiti vsi enako, ker nimajo vsi enakih potreb; in ne razlagati, da bodo dobili vsi enako. Pa kakšna pravičnost je to. Pravičnost je, če ti seveda odmeriš toliko, kolikor potrebuješ za to, da bo ta projekt lahko živel. In zato se nehajmo farbati pa govoriti, da ne sme iti tja toliko, ker drugače bodo tisti prizadeti, in vsi morajo enako dobiti. Seveda, tisti trenutek, ko se je začelo govoriti, da se bo na veliko investiralo v zidove bolnišnic, so apetiti zrasli pri vseh direktorjih vseh bolnišnic. Logično, normalno. Če bi jaz bil, bi tudi meni zrasli apetiti, ampak jasno je treba sporočiti, komu je ta denar namenjen in za katere potrebe in kako se bo ta sistem razvijal. Če pa že hočemo reči, da bodo dobili vsi tisto, kar potrebujejo, ne pa enako, ampak tisto, kar potrebujejo, potem je treba pa narediti en resen načrt. Najprej ugotoviti, kakšne so sploh potrebe, kaj sploh imamo. Vi ste sicer omenili, da vi točno veste, kakšne so potrebe na primarnem nivoju, ampak niste pa povedali, je pa povedal zato minister oziroma mogoče celo državna sekretarka ali pa nekdo drug, ne vem, nimam pojma, nisem si zapomnil, ampak nekdo je izjavil, vem pa, da to niste bili vi, primarnega zdravstvenega varstva država ne bo financirala, bo samo malo pomagala, ker je to stvar lokalnih skupnosti. Veste, v tej državi se bomo morali tudi enkrat nekaj odločiti. Ljubljana lahko svoje zdravstvene domove adaptira pa zrihta, in jih tudi je in jih še naprej bo, Maribor že težje, ostalih občin pa sploh rajši ne omenjam, zelo težko. In to je problem in to si bomo morali priznati. Ampak mi bi radi rekli takrat, ko je treba denar dati, in to ni vaš problem, Ministrstva za zdravje, to je problem kompletne države in konstantnega odnosa država–lokalna skupnost, ko je treba denar dati, rečejo, to je stvar lokalne skupnosti. Ko bi se pa bilo treba odločati o programih, o funkcijah, o pooblastilih, takrat pa država reče – ne, tu bomo pa mi dajali soglasje, tu bomo pa mi povedali, kako bo to. In to je narobe. Lokalna samouprava je neodvisna od državnih funkcij. Če hoče biti učinkovita in samostojna, mora imeti vsaj dva pogoja. Eno je denar, drugo pa jasne naloge in pooblastila. Drugače ne more nič narediti. In zato se boste morali tudi na ministrstvu zelo jasno opredeliti, koliko denarja boste dali na primarno raven, ker ta zakon, pa bodimo konkretni, da ne bom govoril na pamet, če ste govorili za Univerzitetni klinični center Maribor in Ljubljana, ste se vsaj še nekako trudili računati, koliko stane zemlja pa koliko stanejo investicije pa tisto, kar naj bi na prst izračunali, ste izračunali, da bo tam šlo 763 milijonov, za splošne bolnišnice 557 milijonov, specialne bolnišnice 214, ostalo ste pa že začeli zaokroževati, 50, 50, 50, 50.

Kaj bo pa res iz tega nastalo, pa še ne vemo, in to je problem tega zakona. To je resen problem tega zakona. Oprostite, ta vlada nonstop govori in tudi vi boste to govorili in ponavljam zadnje čase kot pokvarjena plošča, na koncu boste rekli – To je sprejel Državni zbor. To je sprejel Državni zbor. Ne me hecat! To si je izmislila vlada in s svojo koalicijo dosegla, da se je to sprejelo. Ampak ker bo ta vlada trajala malo več kot pol leta, če bo vse po sreči, boste vi spokali, zakon bo sprejet, naslednja vlada bo prišla. In kaj bo s tem počela? Kaj bo s tem lahko naredila? Naprej se bo morala usesti pa ugotoviti, kaj kaj v resnici sploh res potrebujemo. Ampak ker bodo spet pritiski, ker bodo spet roki, ker se bo nekdo hitro zmenil in začel delati določene razpise za pripravljalna dela vsaj za tekoče leto ali za naslednje leto in se dogovarjati, saj veste – money makes money, business to business. To je tej vladi zelo jasno, kako te stvari tečejo. Bo seveda treba že ugotavljati, kaj je tudi sklenjeno in kje se že troši. nesrečen, izredno sem nesrečen. Jaz sem v eno stvar prepričan, državni sekretar, ko ste bili direktor v Soči, vi ste vedeli za 10 let naprej, kakšne razvojne cilje imate v tej bolnici, in zelo jasno ste vedeli, kako lahko pridete do tega in kaj se mora zgoditi, če hočete do tega priti. V tem državnem zboru sem zagovarjal tudi tezo, da morate dobiti parkirišča, ki jih nujno potrebujete za svojo dejavnost, od nekdaj. Tudi županu sem povedal, da bo to slejkoprej moral to narediti; in hvala bogu sedaj ste se zmenili in je to urejeno. Ampak naprej ste se morali dogovoriti in vedeti, kaj hočete. S tem zakonom, sem jaz prepričan, da vi nimate še čisto vsega razpucanega, kaj hočete. Vem pa, zakaj ta zakon rabite, mi je jasno. Če tega zakona ne bo, boste vi bolj težko upravičili v EU, kako boste vi potrošili denar. Blazno se mudi. Jaz sem celo mislil, da boste šli z interventnim zakonom, ker ta vlada je popularna s temi in navdušena, če ima kaj interventnega, zato da lahko takole čez noč vse sprejema, ker nekdo to hoče. Ampak bojim se, bojim se, da bo to na koncu en zmazek. Zdaj pa še samo razmerja. Notri so podatki pa nekaj sem slišal, koliko Slovenija vlaga, koliko EU pa posamezne države. Mi se bomo morali enkrat v tej državi odločiti, kako kakšno stvar računamo. Mene vsakič znova jezi, pa to ne velja za vas, državni, velja na splošno za to vlado, tudi prejšnjo vlado, predprejšnjo pa predpredpredpredprejšnjo so delali isti problem. problem. Vaša vlada je vložila zakon o dolgotrajni oskrbi. Izračunajte, koliko denarja bo tam dodatnega denarja, ki bo šel iz blagajne, kar pomeni, da se bo povečal delež na BDP-ju, koliko damo v zdravstvo, ker ta delež po OECD in njihovi metodologiji je delež, ki paše v zdravstvo, ne v socialo, tako kot nekateri sanjajo in bluzijo in še kar naprej mislijo, da oni upravljajo s tem delom. Ne bojo. Zaradi tega pa gre denar in je tudi predlog narejen, da gre denar v zdravstveno blagajno. Sicer ta zakon še ne predvideva izračuna, zelo smart, ker bo to enkrat leta 2024, 2025, saj ni važno, kdaj, si je rekla ta vlada. Ko bo, ko bo, pač bo. Ampak samo mi pred volitvami pa res ne smemo reči in povedati po pravici ljudem, da bodo morali plačevati dolgotrajno oskrbo. Seveda jo bojo, seveda jo bojo, pa tudi naglas je treba to povedati, pa dobro veste, koliko jo bojo plačevali. Najmanj bo moralo iti iz tega denarja okoli 450 milijonov do 500 milijonov, tisto, kar pa že gre, je pa že okoli 300 milijonov iz zdravstvene blagajne, že danes, tisto, kar že posredno gre v dolgotrajno oskrbo. In če ta znesek izračunava pa dodava, bova videla, da smo tam tam. Tam tam smo po teh izračunih. Ni res, da dajemo najmanj v zdravstvo. Je pa res, da najmanj dajemo iz svojega lastnega žepa neposredno, o tem govorimo. Ta delež v Evropski uniji je bistveno višji oziroma po posameznih članicah. Ker pri nas pač nima noben tistega, kar nihče noče naglas izreči, poguma, da bi moral ljudem povedati, da bojo morali za svoje zdravje dati več kot za avto, več kot za avto pa za tisti luksuz, ki ga hočejo imeti, ker je pač zdravje drago, tako pač je.

Je pa dejstvo, v eni točki smo si enaki. Financiranje zdravstva je bilo podhranjeno vsa leta, vsa leta. In to zato, ker je vedel vsak, da v štirih letih ne bo mogel narediti tistega, kar bi ljudje hoteli, tudi vi tega ne boste izpeljali, ne boste, ker se tega ne da narediti v štirih letih, kaj šele v tri četrt leta. Državni, ni bilo vse namenjeno vam, da ne boste vzeli osebno. Namenjeno je bilo vladi in namenjeno je bilo vsem nam skupaj v razmislek, ko sprejemamo takšen zakon, lepo vas prosim, ne misliti, da nimamo pojma o stvareh, ki jih pišete. Zaenkrat je zakon napisan tako, da je pripravljen za volitve, da ljudem sporočite, da smo dali in zagotovili milijardo 900 za zdravstvo. Tega denarja sploh še ni, to dobro veste. Ga ni, ga bo treba šele zagotoviti. Kako, na kakšen način, pa pričakujem do odbora, da boste to pripravili. Sam osebno pa takšnega zakona ne morem podpreti, ker ni resen

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovane prisotne poslanke, spoštovani prisotni poslanci, spoštovana predstavnika Vlade Republike Slovenije, ostali prisotni, še enkrat lep pozdrav! Moram reči, da ko sem slišal prvo napoved Vlade odločili smo se, da je sedaj pa čas, da bomo dajali v investicije v zdravstvo, v javno zdravstvo, večinoma v javne bolnišnice in vse ostalo, po novem 200 milijonov evrov na leto –, sem rekel, to pa je prava odločitev. tem se za tri- ali štirikrat poveča to, kar se je delalo v preteklosti; in delalo se je bistveno premalo. Ta splošna odločitev, da končno spoznamo, da je treba v slovenske bolnišnice investirati in razumeti, kako pomembno je javno zdravstvo, je v resnici super. To je prvi korak. Druga stvar, če nameravamo dodatnih 200 milijonov. Res je, kar ste sami povedali, v letu 2021, vsi beremo številke, vidimo tudi, kakšne številke so planirane za leto 2022 in potem naprej, ampak v resnici bo treba teh 200 milijonov zagotoviti, ker če ne bo, bo to lažna obljuba; in tega si naši državljanke in državljani ne zaslužijo. Zagotovi se seveda tako, da povečaš prilive v državni proračun. Saj to je jasno. In bi bili silno verodostojni, če bi bila v ozadju takšna zakonodaja, ne pa zakonodaja, ki prilive zmanjša skoraj za eno milijardo. Torej kaj počnete,

Saj veste, na koncu je proračun samo matematika. In na koncu, ko bodo minister za zdravje pa vsi ostali sedeli leta 2023 v neki sobi in bodo rekli, proračunski okvir je takšen pa še neko fiskalno pravilo velja; ja, potem bo pa problem. Ampak želim, da mi odgovorite, na kakšen način ste si zamislili, da boste ta denar desetletno zagotavljali na postavki. Potem naslednje vprašanje. Res je, da so slovenske bolnišnice nekaj investirale iz svoje amortizacije, nekaj iz državnega proračuna, verjetno še tudi iz kakšnega drugega vira, generalno so investirale premalo. To je dejstvo, kakor je pa tudi dejstvo, če se odločiš za dvemilijardno investicijo, moraš imeti pa vsaj neko vizijo, da se verjetno skupina pametnih glav usede za mizo, preskenira, kje smo, in reče – čez deset let želimo biti pa tam. Torej mora biti neki papir, da reče, čez deset let želimo biti tam, in bilo bi silno dobro, da bi bil ta papir priloga k temu zakonu. Jaz ga ne najdem, gospod državni sekretar. Težko rečem, da sem računalniški strokovnjak, šel sem iskat po vseh možnih načinih, jaz tega papirja ne najdem. Prosim, da nas seznanite, kje ta papir je, da ste ugotovili, da je treba 2 milijardi točno v konkretne projekte.

Če je bilo takšno vprašanje, potem imamo silni problem, ki bo že zaznane neracionalnosti v slovenskem zdravstvu dodatno bistveno povečal, če je bilo poslano vprašanje, kaj želite. Moram vam povedati, da sam sem šel takoj pogledat stvari, ki sem jih spraševal v preteklosti. Jaz sem iz regije Pomurja, jaz sem član Kluba pomurskih poslancev, seveda potem prvo pogledam, kje pa je notri naša pomurska bolnišnica, splošna bolnišnica Rakičan, za katero mislim, nisem pa povsem siguren, da je ena največjih v Sloveniji, ko se deli 500 milijonov za te bolnišnice. Pa glej ga šmenta. Piše – investicija v tisto bolnišnico pa v tisto bolnišnico, novogradnja, dodatek h gradnji in podobno. Kaj pa za Pomurje? Samo adaptacija nekega oddelka. Seveda iz tega sledi, da bom kot član Kluba pomurskih poslancev, verjetno bomo vsi pomurski poslanci na vodstvo bolnišnice poslali vprašanje – Ali ste mogoče spali, ko se je delala zbirka želja?

Torej kako ste prišli do nabora teh želja, da ene regionalne bolnišnice se bo kar nekaj podiralo, gradilo. Mogoče racionalni odgovor, ampak mi poslanci ga ne moremo poznati, ker na papirju tega napisanega ni. Prosim pa vas, da mi odgovorite, zakaj v Murski Soboti samo adaptacija nečesa, nekje drugje pa rušitev pa novo, novo in novo. Naslednja zadeva, ker je serija vprašanj. Gospod državni sekretar, jaz sem tudi Mariborčan, od tam izviram, še starši tam živijo, pa nenazadnje tudi v Prekmurju, kjer sedaj živim, in sem tudi Prekmurec; naš klinični center je mariborski, ki pokriva eno tretjino Slovenije. Vi verjetno ne poznate, ker se na to temo z vami nisem kaj dosti pogovarjal, z vsemi vašimi predhodniki pa sem se prejšnja leta, ko sem v nekem trenutku zaznal, ob tem da se je splošno premalo investiralo, da pa je bilo od leta 2009 do 2018, torej v desetletnem obdobju, neko razmerje investicije med UKC Maribor pa UKC Ljubljana 1 : 2,22, kar je tudi nekje razmerje med velikostjo pa številom pacientov, ki jih letno obravnavajo. Potem pa ne vem, kaj se je leta 2018 zgodilo, investicije v Mariboru bistveno bistveno nižje, vsa razmerja porušena. In seveda sem pogledal, ali je ta kolač 750 milijonov kolikor toliko – pa morate razumeti, ker drugih kriterijev notri pač ne najdem –, potem pogledam regionalni, en UKC pokriva eno tretjino Slovenije, drugi dve tretjini, oprema stavbe pa je v obeh v slabem stanju, v obeh. Če stopite na območje UKC Maribor, samo stavbe od zunaj poglejte, potem pa še stopite notri. Generalno bi se moralo vse obnoviti, na novo zgraditi, kakor tudi v Ljubljani. Potem prebiram, kaj obljubljate enemu UKC, kaj obljubljate drugemu UKC, kakor se pač vidi. Tudi to bi želel, da mi odgovorite, na podlagi česa ste to zapisali, ker ste zapisali. Pa me zanima, ali se bo ta trend, ki se leta 2018 – pa ne vem, zakaj – izpostavil, da je UKC tam nekje, jaz vem, da tega v resnici niti ne odločate visoki državni funkcionarji, ampak tisti uradniki, ki so za to zadolženi, ampak je občutek, kakor da tam sedijo samo ljudje, ki poznajo, da je v Sloveniji UKC Ljubljana. Vašega ministra, ko je bil kandidat, tukaj nekje je sedel, sem spraševal, pa je obljubljal vse mogoče, da bo tukaj naredil red pa da tega v bodoče tako ne bo. Iz tega dokumenta to ni čisto vidno. Da ne bom preveč časa porabil, da ponovim. Prvič, stališče, da se bo več denarja iz integralnega proračuna investiralo v investicije v javne, lahko rečemo temu tudi brez zadrege, državne bolnišnice, je pravilno, podpiram. Drugo. Zanima me, kje boste dobili ta denar. In ne reči, da bomo tako močni v pogajanju, ker se bodo vlade spreminjale. Želim si, da se ve, če se več obljublja, je treba več denarja v državnem proračunu zagotoviti. Tretje, kar želim, da mi pojasnite. Na podlagi česa so konkretne zadeve notri konkretno zapisane? Ali je mogoče od zadaj, kar mogoče tudi je – in če sem mogoče preveč čustveno govoril – korak naprej, potem se opravičujem v tem trenutku, da ste staknili pametne glave ljudi, ki poznajo in so skenirali Slovenijo pa vedo, kaj je treba, naredili nek načrt in na podlagi tega ta zakon, je super. Samo pokažite, da bomo to kot poslanke in poslanci videli; če ne pa imamo hudo težavo za vnaprej.

Seveda, več bomo sredstev dobili iz evropskih strukturnih skladov, manj bo obremenjen državni proračun. Vendar, spoštovani poslanke in poslanci, zavedati se moramo nekaj, da Slovenija je v zadnjih desetih letih, pa lahko govorim tudi za prejšnjih 10 let, v slovensko zdravstvo vlagala 30 do 40 milijonov letno. 30 do 40 milijonov letno in zato je stanje takšno, kakršno je. Zato se bo Ministrstvo za zdravje izredno trudilo, da bo uspelo pridobiti sredstva iz evropskih strukturnih skladov, definitivno je pa dejstvo, da bo državni proračun moral zagotavljati tudi več sredstev, kot jih je pa do sedaj. Drugače ne bo šlo. Če želimo uspešno slovensko zdravstvo, bomo pač to morali narediti. Ne glede na to, katera vlada bo, kdo bo, to bo pač moral narediti. Gospod Židan, vi ste pravilno ocenili, gre za med 150 do 200 milijonov evrov na leto sredstev. Jaz sem prepričan, da bomo vsaj 50 milijonov na leto dobili iz evropskih sredstev, ostalo bo moral zagotavljati državni proračun. Ali bo lahko zagotavljal vseh teh 150 milijonov na letnem nivoju, vprašanje, vendar enkrat se moramo tukaj, v parlamentu, in tudi verjetno vse nadaljnje vlade odločiti, ali bo podprlo slovensko zdravstvo in to omogočilo. Kar se tiče tega, kako smo prišli do teh podatkov. Če bi mi upoštevali želje bolnišnic, tako kot je bilo rečeno, potem bi prišli na okoli 4 milijarde, ker želja je seveda ogromno. Glavni dokument, ki smo ga upoštevali, je resolucija slovenskega zdravstva, ki velja do leta 2025. To je glavni dokument, iz katerega smo izhajali, kakšne so potrebe slovenskega prebivalstva. Na podlagi tega dokumenta smo uvrščali potrebne investicije, ki pa seveda niso vse. Moramo se zavedati, da se slovensko zdravstvo bo tudi v prihodnje izredno spreminjalo. Potrebe slovenskih prebivalcev se bodo regijsko spreminjale. Prebivalci se selijo iz regije v regijo, potrebe so različne, ampak osnova nam je bil ta dokument. Omenili ste tudi UKC Maribor. Kaj je bil razlog, da UKC Maribor ni v preteklosti bil tako udeležen? Prvič je bil razlog, da ni bilo pripravljenih projektov, enostavno. UKC Maribor ni imel pripravljenih projektov, ampak če ste si pravilno prebrali zakon, lahko vidite, da je razmerje v tem trenutku med investicijami, ki jih bomo vlagali v UKC Maribor in UKC Ljubljana, pravilno razporejeno glede na število pacientov, ki jih ta dva zavoda tudi obravnavata. Ministrstvo za zdravje nima nobenega namena kogarkoli diskreditirati z vidika investiranja, ampak bomo striktno upoštevali potrebe slovenskega prebivalca, pa ne glede to, s katere regije je. Nimamo samo Maribora, nimamo samo Ljubljane, imamo tudi Primorsko, imamo tudi Dolenjsko in tako dalje. Hvala lepa.

replika. Že Miha je prej povedal jasno stališče, da je po razpravah, ki tečejo v tem državnem zboru, jasno, da ne bo nikogar, ki ne bi takšnega zakona podprl, razen če to ni prazen papir, brez realne vrednosti zaenkrat. In te razprave zdajle nas pa vse opozarjajo prav na to plat, na finančno kritje tega zakona, ki je zelo pomemben, pomemben kot marsikatera druga zadeva. Sicer ne razumem, zakaj je Ministrstvo za zdravje, ki ima cel kup inštitucij pod svojim dežnikom, outsourcalo pripravo tega zakona in tudi najelo odvetniško pisarno, to je Vrtačnik, kot je bilo prej povedano. Vendar če je gospod Vrtačnik pomagal pri pripravi tega zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, in glede na to, da je Novi Sloveniji pripravljal zakon o investicijah v orožje za Slovensko vojsko, in da tudi zdravstveno ministrstvo spada pod Novo Slovenijo v tej vladi, bi pričakoval, da bojo v tej stranki in v vladi toliko konkretni, da bojo znanje tega gospoda tudi izkoristili, da pripravi tudi zakon o investicijah v slovenske javne zdravstvene zavode. To bi najprej rekel, da zadeva postane konkretna, ne da govorimo o praznem papirju, ki bo zelo lep, in če bo ostal prazen, brez finančnih temeljev, je praktično predvolilni pamflet brez vrednosti. Zanima Zanima me nekaj. Zakon naj bi temeljil na Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025. V tej resoluciji je tudi zapisano, da bodo vse investicije v zdravstveno infrastrukturo temeljile na analizi in oceni potreb. Vprašanje: Kdo je opravil to analizo in oceno potreb? Kdaj je bila opravljena? Je posodobljena ali je stara? In kje jo lahko poslanci preberemo? Prosim. In drugič. Ta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega predvideva tudi pripravo dolgoročnega strateškega programa posodobitve slovenske zdravstvene infrastrukture z nacionalnim načrtom investicij v javne zdravstvene zavode. Kje lahko preberemo ta program in kje vidimo ta nacionalni načrt? Če ga ni, kako lahko vemo, da so predvidene investicije, kot so tule zapisane, strateške? Ker rad bi rekel tole, že na začetku sem omenil, osnovna kritika zakona je, da gre za račun brez krčmarja. Finančne podlage tukaj ne vidimo. Da utemeljim, zakaj. V dveh točkah bom to povedal. Zakon o investicijah v zdravstvo in zakon o dolgotrajni oskrbi praktično nimata finančnega kritja. In ta vlada bo z znižanjem dohodnine na visoke dohodke in uvedbo socialne kapice na najvišje plače praktično, to smo že večkrat v tem državnem zboru opozorili, močno zmanjšala javne prihodke, ki so že zdaj premajhni za financiranje različnih zakonskih stvari, ki bi jih morala ta država zagotavljati občankam in občanom.

Šircljeva davčna reforma ima cilj socialno kapico in bo zmanjšala socialne pravice, to se bo pokazalo že na srednji rok. Da povem, zakaj. zakaj. Leta 2023 bo Evropska komisija zahtevala uravnoteženje javnih financ. In se bo cena denarja na finančnih trgih pa z manjšim tiskom denarja seveda povečala in bo treba začeti varčevati. Ko se pa začne varčevati, pa ne bomo varčevali pri Natu, to je tisti prvi zakon, ki ga je gospod Vrtačnik pisal, za nakupe orožja; ampak bomo začeli varčevati po starih izkušnjah iz te države pri nenujnih zadevah, to je pri investicijah v zdravstvo, pri pokojninah, socialnih prejemkih. Tako se je to počelo, ko je prišlo do krize v letih 2010 in 2014. Zato v Levici praktično izpostavljamo, pa mislim, da so tudi drugi kolegi in kolegice, ki so pred mano govorili, potrebo po zagotovitvi finančnih temeljev. In tole bi rekel, peti peti odstavek 2. člena določa, da se finančna sredstva namenijo primarni ravni. Zakaj torej je področje, ki pokrije 80 % vseh zdravstvenih težav, pokrito zgolj z 2,75 % celotnih investicij. Primarna raven, to so zdravstveni domovi. Ob tem pa vlada pravi, družinska medicina zagotavlja reševanje 80 % vseh zdravstvenih težav populacije. Zakaj vlada ne konkretizira te svoje ugotovitve, ki je pravilna, z investicijami v primarni zdravstveni nivo? Kot je fino rekel prej kolega Jani, Ljubljana, Maribor imata veliko v proračunu, bosta to zagotovila. Kaj pa ostale manjše občine? Bomo tam zdravstvene domove pa primarno zdravstvo, družinske zdravnike zaprli?

tudi v obliki dolgoročnih investicij v zdravstvene sisteme, ki bodo kos izzivom prihodnosti in morebitnim bodočim izbruhom nalezljivih bolezni. Poslušajte, to je arogantno, glede na to, da gre večji del investicij v sekundar in terciar, ne pa v primar, kot sem na začetku povedal. Pri tem, da vemo, da je za čas epidemije prav primar izvajal največji del posla s covid vstopnimi točkami ali pa z organizacijo financiranja. In rad bi za zaključek tole rekel. Kolegica Kolegica iz Slovenske demokratske stranke, ko je prej predstavljala stališče, je fajn povedala. Iztrošenost opreme v našem javnem zdravstvenem sistemu je 80-odstotna, podobno stavbe glede na potrebe po zdravstvenih storitvah, ki naraščajo in sigurno zahtevajo tudi druge prostorske in opremske pogoje. In fino je državna sekretarka gospa Forte zadnjič povedala, ko smo obravnavali

prostori in oprema, če jih danes pogledam, so enaki, nespremenjeni, kot so bili 30 let nazaj ali toliko, ko sem se še jaz izobraževala. Res je, ta zalogaj je zelo velik. Zato še enkrat poziv, podpiramo ta zakon, ampak pozivamo pripravljavce – postavite mu realne temelje. Predvsem pa še nekaj, kar smo opozorili gospo Forte. Vsi ti prostori in vsa oprema bo pa na koncu rabila kader, da bo notri delal, za to se rabi pa denar, torej denar za kadre v javnem zdravstvenem sistemu, kjer je treba število timov gotovo povečati. Hvala lepa.

Zavedati se je pa treba, da bodo ljudje dobro živeli, če bomo mi politiki dobro delali in ne dobro govorili. In prosim, spoštovani državljanke in državljani, tega ne pozabite. In prepričan sem še v eno stvar. Če bi takšnemu poslancu dali škarje in platno v roke, se v desetih letih v zdravstvu ne bi spremenilo ničesar. Edino, kar bi se spremenilo, je to, da bi poslanec Jani Möderndorfer zamenjal pet strank. Pred nami je zakon, ki smo ga pripravili v tej vladi, in ta zakon bo prvič v tridesetih letih zagotovil sredstva za slovensko zdravstvo. Prehajamo od besed k dejanjem, kajti samo dejanja štejejo v tej državi in ne vaše floskule in lepe besede, populistične. Samo dejanja štejejo in nič drugega. In epidemija, smejte se, ampak epidemija je pokazala vso bedo zdravstvenega sistema. Vprašajmo se, kdo je bil zadnjih 20 let vedno na oblasti in nikoli nič kriv. Vprašajmo se, kdo je bil to. Verjetno vi nosite največjo odgovornost za nastalo situacijo tudi v zdravstvenem sistemu, v zdravstvu na splošno. Sprašujem se, zakaj niste vi naredili vsega tega, ko ste imeli škarje in platno v rokah. Zakaj niste? Danes pa ste pojedli čisto vso pamet tega sveta. Z vsem spoštovanjem, da ne bom narobe razumljen. Predlagam, da se državljani vprašate sami, zakaj je danes tako, kot je. In ko sem poslušal poslanca Dejana Židana, tudi odličnega retorika, odličnega govornika, ki pravi, da je prekmurski poslanec. In kako to, da bomo v bolnišnici v Murski Soboti adaptirali samo en oddelek? Poslanec Dejan Židan je tudi vseslovenski poslanec že vrsto let. Kaj ste v svojem mandatu naredili? Povejte mi, koliko bolnišnic ste zgradili, ko ste imeli škarje in platno v rokah. Samo na to odgovorite, samo dejanja štejejo, ne vaše besede. Ta vlada danes z današnjim zakonom odpravlja zatečeno stanje in zagotavlja sredstva za naslednjih deset let. Dve milijardi namenjamo za to. Dve milijardi namenjamo za zatečeno stanje. To bi morali že zdavnaj storiti. To bi morali storiti že vrsto let nazaj. Tako pa je epidemija pokazala, v kakšnem stanju je naše zdravstvo. Investicije bodo seveda po celi Sloveniji, ko tako radi govorimo o decentralizaciji. Predvidene so investicije za univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor, in sicer v višini 763 milijonov evrov. Podhranjena UKC Ljubljana in UKC Maribor. In zakaj sta podhranjena? Ker je ves ta čas denar sledil tistim, ki medicinsko opremo preprodajajo, in ker ves ta čas denar ni sledil pacientu; in to je rakrana našega zdravstva. Zato je takšno stanje, kot je, in mnogi v tej dvorani še sedaj poslanci ste do sedaj gledali stran. In tukaj so odtekali milijoni in milijoni. In vse pretekle vlade nosijo odgovornost za to, vse pretekle vlade, od prve do zadnje. In tudi to odpravljamo v tej vladi, da do predplačil v zdravstvu ne bo več prihajalo, kot je prihajalo do sedaj. Sedaj pa seštejte, spoštovani državljani, seštejte 1 plus 1 in boste razumeli, zakaj tako zelo pada po tej vladi, zakaj pada tako veliko zadnje čase po nas, koalicijskih poslancih. Zato, ker slabo delamo. Jaz mislim, da ne. Ker če bi mi delali slabo, bi nas pustili pri miru, kar naj delajo slabo. Verjetno zato, ker delamo dobro, zato toliko leti po nas. Zato, ker razmišljamo dolgoročno, ker tako, kot je bilo do sedaj, več ne more biti. In zato namenjamo denar v zdravstvo. Zato, da bodo imeli korist od tega naši državljanke in državljani. Zato. Da nadaljujem. Predvidene so investicije tudi za splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne domove. 557 milijonov namenjamo za to. Specialne bolnišnice, jih tudi naštejem – URI Soča, potem imamo Šentvid pri Stični, Onkološki inštitut, Klinika Golnik, Bolnišnica Topolšica, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Bolnišnica Sežana. Predvidene so investicije tudi za Psihiatrično bolnišnico Vojnik in Ljubljana, porodnišnico v Kranju in Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni – 50 milijonov namenjamo za to. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino – 33 milijonov. Namenjamo tudi za visokošolske zavode, za enovit magistrski študijski program Medicine, Dentalne medicine in Farmacije ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti ter za druge srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja zdravstva. Dve milijardi namenjamo za slovensko zdravstvo. Sedaj sem prebral zelo na hitro. In če koga zanima, lahko objavim tudi na svoji Facebook strani, kjer si lahko to tudi bolj podrobno preberete. In če bo danes vse tako, kot mora biti, če je še kaj odgovornosti v tej državi oziroma v tej dvorani, jaz iskreno upam, da bomo danes to podprli vsi, soglasno. Upam, da se vsi zavedamo, da je sprejetje tega zakona o investicijah v zdravstvo zaveza za vse naslednje vlade, ne glede na to, kdo bo na oblasti naslednjih deset let. To je zaveza za vse naslednje vlade, pa je na oblasti levi, desni, srednji, ni važno. In to zavezo bo treba spoštovati. To pomeni, da bo manj denarja za kanaliziranje, za neke mehke študije. To pomeni, da bo šel denar tudi v zidove, v to, da bodo ljudje tudi lahko to uporabljali, ker od mehkih študij – vemo, kaj je s tem. In zato je Jani Möderndorfer, naš poslanec, nesrečen. Sam je rekel, da je nesrečen, zato ker smo mi dali zavezo, da nobeni vladi ne bo prišlo na pamet, da denarja ne bo dala tja, kjer ga v tem trenutku najbolj potrebujejo naši državljani. In kdorkoli bo na oblasti, bo moral ta denar dati izključno zato, ker predvideva ta zakon v investicije v zdravstvo. Slišal pa sem sedaj v razpravi, da poslanec opozicije pravi, da tega zakona ne more podpreti. Kako, da ne? Dajte mi povedati en preprost razlog. Dajte mi povedati en pameten razlog, zakaj tega zakon poslanec iz opozicije ne more podpreti. Tega enostavno jaz ne morem razumeti. In ko smo pred nekaj časa poslušali tudi v tej dvorani očitke, da dajemo denar v vojsko in ne v zdravstvo; vam sedaj z dejanji tudi odgovarjamo. Saj veste, o tem je bilo zelo veliko govora, da dajemo 780 milijonov v vojsko. To je prihajalo predvsem s strani Levice. Ampak resnica je seveda čisto drugačna. Po projekcijah Šarčeve vlade bi sami dali takrat 480 milijonov v vojsko. Se pravi, mi bi dodatno dali samo še 50 milijonov na leto, približno je to skupaj, recimo čez palec, 300 milijonov v šestih letih dodatno za vojsko. Sedaj, danes, v tem trenutku pa v zdravstvo dajemo šest- do sedemkrat več dodatno. In ne manipulirati s številkami in jih obračati v svoj prid. 300 milijonov dodatno za vojsko in slabi dve milijardi, 1,9 milijarde v slovensko zdravstvo dodatno. To je dejstvo in to je resnica, vse ostalo je pa zavajanje in to, da si vodo vozite na svoj mlin. Verjamem, da pade na plodna tla, ko poslanec Levice reče – dajmo več denarja v zdravstvo namesto v vojsko. Kdo pa ne želi tega slišati, ker se zelo lepo sliši; ampak realnost je seveda drugačna. V slovensko zdravstvo, kot sem povedal, dajemo slabi 2 milijardi evrov in to ni nabiranje političnih točk, to je naše delo. To je delo za naše državljanke, državljane, to je delo za ljudi. To so investicije za njih, zato da v tej državi gradimo bolnišnice, da gradimo domove za starejše, da gradimo šole, pomagamo sofinancirati šole in vrtce širom po Sloveniji. Prvič v desetih letih namenjamo 115,5 milijona za vrtce in za šole, da pomagamo ljudem, tako kot smo jim pomagali v PKP-paketih, da pomagamo občinam, da jim dvigujemo povprečnine, da gradimo ceste, da odpravljamo krivice našim najšibkejšim državljanom, se pravi invalidom, slepim osebam, osebam s posebnimi potrebami, da uvajamo brezplačno sobivanje staršev otrok v bolnišnicah in jim nudimo tudi bolniško nadomestilo za izpad dohodka, da dvigujemo pokojnine. To je naše delo, da pomagamo gospodarstvu. To je naše delo in to ni nabiranje političnih točk. In nenazadnje je naše delo tudi to, da pomagamo izčrpanemu slovenskemu zdravstvu in temu zdravstvu namenjamo v prihodnjih desetih letih slabi 2 milijardi evrov denarja.

Hvala, gospod podpredsednik, za besedo, ker je pač ta mladenič na drugi strani govoril. Veste, ni klecnilo javno zdravstvo v tej epidemiji, javno zdravstvo nas je rešilo v tej epidemiji. Klecnila je slaba vlada in vsi, ki jo podpirate. In to skušate danes popravljati takole, da boste skušali – če se ne ustrašite in ga umaknite tako, da boste priložili točko – sprejeti zakon, ki omogoča direktni prehod v diktaturo. Ni klecnilo zdravstvo, javnemu zdravstvu se lahko samo zahvalimo. Hvala, ker ste bili tukaj, hvala, ker ste prevzeli paciente, ki jih niso želeli prevzeti tisti, ki so del zasebnega zdravstva! Javno zdravstvo jih je prevzelo. Pa še nekaj bi vam rad povedal, še nekaj, imam še dve minuti. Ali zmorete počakati? Hvala. Kot drugo, res je, premalo se je vlagalo v preteklosti. Varčevanje, varčevanje, varčevanje povsod, kjer je bilo treba investirati v javno dobro. To se zdaj popravlja, ampak s sprejetim papirjem danes oziroma v naslednjih mesecih se sprejme samo še papir, treba bo pa denar zagotoviti. In se je investiralo po celi Sloveniji, ampak jaz še vedno nisem dobil odgovora, kdo v vladnih kabinetih je pisal notri konkretne besede, konkretne projekte v ta papir, ki je pred nami; in zakaj je bolnišnica Rakičan omenjena samo za adaptacijo. Pogledal sem dokument, ki ste ga omenili, gospod državni sekretar, ne najdem tega. Mogoče slabo gledam, ker sem na hitro pogledal, ker drugače ne more človek tukaj preko računalnika, ki ni računalnik, ampak je mobitel. Ampak nekdo bo to moral odgovoriti. Zakaj mojega Rakičana, vse ostale bolnišnice so, pri nas pa samo adaptacija? A je bilo to klicanje v vaše kabinete; ali je v ozadju resen papir, ki omogoča resen razvoj, desetletni razvoj slovenskega zdravstva? Kot poslanec imam pravico do te informacije. Hvala.

in moje vprašanje se je glasilo: Koliko bolnišnic ste v stranki SD postavili; v zadnjih dvajsetih letih ste bili štirinajst let na oblasti? Koliko bolnišnic stoji, ko ste imeli škarje in platno v rokah? Prosim, če mi lahko na to odgovorite. In ne mi dajati gor okvirjev, dajete mi gor okvir. Govorite o diktaturi. Kakšen pa je to poslanec, ki svojo politično pot gradi na tem, kakšen je njegov odnos do predsednika Vlade?! Jaz bom svojo politično pot gradil na tem, kaj bom naredil za ljudi, ker smo to šteje in ne lepe besede. Hvala lepa.

mislim, da je danes na nek način ta razprava, ne glede na to, kakšna so bila mnenja, v nekem konstruktivnem duhu vendarle potekala; sedaj si pa nekateri poslanci privoščijo korak predaleč. Da nekdo v tem državnem zboru govori, da uvaja ta vlada diktaturo, to to je vendarle predaleč. Mi smo živeli v diktaturi in mnogim je ta diktatura usodno vplivala na življenja. v tem hramu demokracije ni prostora za takšna izrazoslovja, posebej pa še zato, spoštovani, ker se jaz pri tem zelo bojim. Namreč ljudje, ki drugim očitajo neko diktaturo, se sami klanjajo diktatorjem. In jaz se dejansko bojim, da bomo res prišli spet tja, odkoder smo šli, ampak ne zaradi tistih, ki nam očita, ampak zaradi tistih, ki dejansko to kličejo. Jaz bi res prosila, da se v prihodnje izogibamo besednjaku, kot je diktatura in tako naprej. Hvala bogu, imamo Ustavo Republike Slovenije, hvala bogu, imamo zaenkrat demokratični sistem in ostanimo pri tem. Hvala za vaš predlog. Resnično tudi jaz vas, spoštovani kolegice in kolegi, prosim, bodimo strpni, bodimo spoštljivi spoštljivi eden do drugega, ker ta slika se zrcali tudi izven parlamenta. Postopkovno, mag. Dejan Židan. Izvolite. zelo kratko, gospod podpredsednik. Jaz prosim, da onemogočite, da z menoj obračunavajo preko proceduralnih predlogov. Mi v resnici nismo bili v komunizmu, bili smo v socializmu in to je milijon let daleč od diktature. Hvala.

Sedaj vi omenjate en projekt, ki je pač notri napisan, še enkrat bom poudaril. Zakon, ki ga bomo in ga boste vi sprejemali, bo upošteval enako regijske potrebe vseh bolnišnic in bo gradil na tej zadevi. Kar se tiče tega, iz kje smo izhajali? Na Ministrstvu za zdravje je bila narejena študija – postavitev regijskih bolnišnic. Na žalost je ta študija nekoliko zastarela in jo bomo posodobili, plan imamo nekje do konca meseca septembra, kar bo pokazalo, kakšne so realne potrebe razvoja vseh regijskih bolnišnic in tudi vseh ostalih bolnišnic, ki pridejo v sklop tega zakona. Imamo več dokumentov na Ministrstvu za zdravje, ki so bili osnova tega zakona; bo pa seveda treba še določiti potrebe in še se bodo v prihodnosti določale. Kajti moramo se zavedati, da potrebe slovenskega prebivalstva so danes takšne, čez 10 let bodo lahko drugačne, ali čez 5 let bodo lahko drugačne. Hvala lepa. Besedo ima Vojko Starović. Pripravi naj se Anja Bah Žibert. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Pozdravljeni, dragi kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Meni je nekaj danes všeč pri tej debati, in sicer da smo končno le družno ugotovili, da je zdravstveni sistem podhranjen in da je tukaj nekaj treba storiti. Kako, na kakšen način, v kateri smeri, pa mi za to, kar so sedaj te investicije naštete, ko je skupek investicij, nimamo podlage.

2016–2025 ima samo štiri leta pred seboj, tu je pa deset let, torej ne moremo na tem graditi, nekaj ne gre skupaj. Po vseh teh visokoletečih besedah, kar smo jih tudi čuli

pa preračunajte. Ja, SMC dvakrat, pa Janševa vlada vmes, pa še zdaj ta, seštejte. Če ne znate sešteti, vam jaz napišem, poglejte v program. Ne, ker to je brez veze, vsi smo varčevali na zdravstvu, ali namenoma ali nenamenoma je to slabilo zdravstveni sistem. Ali smo gradili zato, da se zasebništvo lahko bolj razvije, ali zaradi tega, ker smo šparali na napačnih koncih, ni bistveno. V glavnem bi rekel, da pogrešam, da se opredelimo, da postavimo to strategijo zdravstvenega sistema. Najprej pa moramo vedeti, katere so vrednote. Mislim, da vsi vemo, za vrednote stalno govorimo – dostopno javno zdravstvo, to so vrednote.

to je nora misel. Glejte, kaj pravi Zakon o gospodarskih družbah, ZGD: Namen gospodarske organizacije je ustvarjanje dobička. Čisto jasno in glasno, nič drugega ne pove. To je ta namen. In namen v zdravstvu ne more biti ustvarjanje dobička, ampak je ustvarjanje zdravja, nacionalnega, ljudi, možnosti. In to je zdravje, zato je zdravstvo drugačno. Ampak v zdravstvu je treba tudi gospodariti, ker zdravstvo ima svoje storitve, nekdo plačuje te storitve, enako, samo da je na netržni način to rešeno, torej plansko, preko javnega, zato ker se je to po celem svetu izkazalo veliko bolj racionalno kakor pa tržna organiziranost. Zopet bom ponovil, Amerika daje 17 %, mi izpod 8 %. Amerika po podatkih ima slabše zdravstvene rezultate kot mi, pa ima enkrat višji nacionalni dohodek per capita. Torej naše zdravstvo pri tem, ko je toliko podhranjeno, se je še neverjetno dobro obneslo in je naredilo. Zato ne govorimo. Imamo vrhunske strokovnjake, imamo predane sestre, en kup stvari, ampak to zdravstvo ne rabi samo zidov, dajmo si zapomniti, ne samo kadrov, sester, zdravnikov; rabi dobro organiziranost.

da oni nehajo z operacijami septembra, če nimajo za naprej zagotovljenega denarja, tako se planira. In niso bile storitve opravljene, čeprav so bili tam zdravniki, operacijske sale, bolniške postelje. So bile kapacitete in se niso koristile zaradi neumnega

punce drage moje, jaz sem fural cel čas firme in vem, kaj to pomeni in kaj pomeni konstrukcijo zaključiti. Ta denar, kot pravi kolega, da ga dajemo – naša vlada daje, daje, daje. Čigav denar daje, lepo vas prosim? Čigav denar daje? Ga ni, vse si sposojamo, lezemo v luknjo, ki nas nikamor ne vodi. Prav je, da je nek čas, ampak to luknjo bo treba pokriti, prej ali slej. Mi se moramo zavedati, koliko dajemo. In brez ene jasne vizije, katere so vrednote, kaj je poslanstvo, kaj je vizija v zdravstvu. Vmes pa moramo imeti cilje s strategijami, kako te vmesne cilje dosegati, od točke do točke. Kdo je nosilec, na kak način, kdaj, časovno opredeljeno, da vemo slediti, drugače ne moremo nikamor priti. In potem še taktika na koncu, ki je načrtna akcija za dosego določenega cilja. cilja. Da je ta plan pred nami, jaz vidim to takoj, zato je pred nami, ker nas je Evropa brcnila, da smo to naredili, ker Evropa je v Načrtu za okrevanje in odpornost jasno rekla, koliko mora iti za zdravstvo, za socialo in druge stvari. Ko smo mi dali prvi načrt za okrevanje za okrevanje in odpornost, so nas gladko zavrnili, ker je bilo brez veze. Pa smo v tem načrtu, ki je zdaj, tudi kar sestavili neke plane in to je del tega, ker moraš nekaj pokazati, kar boš delal, čeprav zadaj ni strategije, ni strateškega načrta sploh, ni vrednot, ni onega, ni tretjega. Nas je brcnila in hvala bogu, da nas je brcnila, da je vsaj nekaj nastalo, da imamo o čem debatirati. Mislim, da so ta vlaganja – ne ravno točno ta, saj to bo treba še enkrat premisliti – prava stvar, ker moramo, če imamo 80procentno opremo. Jaz govorim bolj o opremi, recimo. Ampak navsezadnje moraš konstrukcijo zaključiti in to bo treba iz državnega proračuna dati, kakor ste jasno povedali, državni sekretar. Brez tega ne bo šlo. ga bomo pa v državni proračun dobili? Tako, da bomo dajali davčne odpustke, kakor smo danes slišali. Davčne odpustke. Jaz ne vem. To je tako, če si jaz zamislim doma, smo v stari hiši in se zmenimo z ženo, z družino, da bomo obnovili hišo,

Ne moreš si tega zamisliti, ne gre, je treba vlagati noter, je treba denar dobiti. Mi pa delamo tako – žena ne bo zaposlena, ne bo plačevala in klinc, pardon izrazu, mi je ušlo. To ne gre, to ne gre. Vedeti moramo, da so vrednote, pri zdravstvu še posebej, etični temelj delovanja. Ta vizija in poslanstvo mora določati smer. Strategija z vmesnimi cilji mora pa tisto, kako se to uresničuje. In tam bomo vedeli, kam razporediti sredstva

danes poslušal naštevanje, kam se bo vse vlagalo, da se bo enako vlagalo, mi ni pomembno, to je bolj stroka, to naj se zmenijo. Ampak vam povem, če hočemo kam priti, bo treba tudi menjati zakon o javnem zdravstvenem zavarovanju, ker si bomo morali drugače razporediti sile, ne da eni in isti držijo ter imajo tiste norme in svoje plane. Ne gre tako, ne gre, ker se vidi, da ne gre. Na drugi strani bo treba

da imam taka pičla pooblastila, sem rekel – pod takimi pogoji si jaz ne upam voditi bolnice. Si ne upam voditi nobene organizacije, ker nimajo pooblastil.

Treba je gospodariti tudi z bolnicami, zdravstvenimi domovi, rabimo tega gospodarja, da naredijo oni, na drugi strani pa tudi, kar naredijo, morajo imeti plačano prek sistema zdravstvenega zavarovanja. In to mora biti racionalno organizirano. Ne pa tako, da mi onemogočamo racionalno organiziranje in dobro delo bolnic in zdravstvenih domov in kaj jaz vem. Nekaterim se zdi, da je to celo fajn, ker odpiramo prostor za zasebno iniciativo, ker zasebno je dobro, javno ni dobro,

Jaz sem za ta dodatna vlaganja, sem, samo je treba to temeljito prevetriti. Brez nekega strateškega načrta za desetletje je to popolnoma neresno delo, zdaj resno povem, popolnoma neresno delo. Tega se je treba lotiti resno, načrtovati z vsemi temi, tudi z organizacijskimi prijemi, tu smo najbolj švoh, vam povem. Kakor sem jaz videl, sem bil enkrat v čakalnici v Izoli. Sem čakal v čakalnici, kjer sem bil popolnoma sam, čakalnica pa 30 kvadratnih metrov. Nekaj je bilo neracionalno narejeno. Torej je treba paziti, gospodariti, kaj se dela, kako se dela, za čim cenejše denarje. In konstrukcija mora biti zaprta, zapomnite si. Kdor gradi hitro, če ima narejene vse stvari, je poceni; če pa to odlašaš leta in leta, leta in leta, Onkološki institut, drugo, tretje, da te srce zaboli, stojijo zidovi in propadejo.

In če mi ne bomo dali pooblastil vodjem organizacijskih enot, ali so to direktorji zdravstvenih domov ali pa direktorji bolnic, morajo imeti možnost, da delajo. Če jim ne damo pooblastila, ne morejo biti niti odgovorni. In kakor smo vse videli, kakor so se menjali tukaj neki direktorji po bolnicah, se dejansko niso čutili odgovorni, zato ker jim niso plačevali storitev, če so naredili čez toliko. Eden od razlogov. In ponavadi smo delali, da smo dobrega zdravnika dali na direktorsko mesto in smo dobili slabega direktorja. Za direktorja, za voditi organizacijo so potrebna druga znanja, ne pa poznavanje človeškega telesa, organov in tako naprej.

da pripravi to zadevo, ne tako kot je rekel Reberšek – neke mehke študije. Brez študij se nobeden več ne premakne, če ne preučiš. Majhne firme načrtujejo svojo bodočnost za deset let naprej, kaj ne bi en zdravstveni sistem. Mora to biti, drugače vse izgubimo. In če nimaš dejansko vizije postavljene, ne moreš imeti tudi ciljev in strategije. Ne gre. Enostavno se ne da tako delati. Struktura je tako narejena in tako se dela in vse uspešne firme tako delajo. Ne morejo brez tega, da nimajo vrednot, poslanstva, vizije in vmesnih ciljev in strategije. In potem temu sledi načrtna akcija, to je pa na taktičnem nivoju, kaj v nekem trenutku narediti. In da se vrnem nazaj, se mi zdi, da je cifra primerna. Zdaj bom rekel zelo na pamet. Se mi zdi, če povečamo za to, to pomeni, da se investicije v zdravstvo povečajo za 0,7 %. Tako sem si jaz malo zračunal. Se za 0,7 % poveča in se približujemo, skoraj za procent smo bližje potem evropskemu povprečju, kar bi bilo normalno, okoli 10 %. Dajmo tako razmišljati in poskusimo stopiti vsi skupaj in delajmo to na pravi način. Zdaj imam občutek, da je to narejeno na silo, zato ker nas je, hvala bogu, Evropa brcnila, da smo to naredili. In da je narejeno tudi malce populistično, na dušo volivca. Evo, mi smo pa prvi, kakor kolega pravi, mi smo pa prvi, ki dajemo v zdravstvo. Mi smo pa prvi. Pa nič nismo še dali. Kaj smo dali? Ampak dajmo narediti to, da bo šlo v pravo smer.

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Pravzaprav se mi zdi, da danes moramo svojo razpravo usmerjati v državljane, jo namenjati državljanom, in zato je moj uvod naslednji. Spoštovani državljanke in državljani, končno! Končno smo dočakali nekaj, o čemer govorimo že leta, pa se ne naredi nič, danes pa je pred nami prvi korak. Skratka, prvič v zgodovini bomo sprejeli zakon, ki bo v investicije v naše zdravstvo vložil ali pa bo namenil okoli 2 milijardi. Za naše zdravstvo gre. Seveda sem poslušala opozicijske poslanke oziroma poslance, poslanke danes niso kaj razpravljale zaenkrat še, in mi je bilo zelo zanimivo, kako iz petnih žil iščejo argumente, da bi poskušali popljuvati ta zakon ali pa ga zminimizirati. Ne da se ga. Zminimizirati se ga ne da, popljuvati še manj, zato ker gre za denar, ki gre v naše zdravstvo. zdravstvo. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno pri tem zakonu, je, da so se sesule tudi tiste hišice iz kart, ki so nenehno tej vladi ali pa tej koaliciji očitale, da uničujemo javno zdravstvo. Za javno zdravstvo gre, spoštovani, in vlagamo v javno zdravstvo. Lahko pa se pogovarjamo o tem, kaj smo počeli vsa leta do sedaj, in vemo, kaj smo počeli. Bore malo glede na podatke, ki jih imamo. Morda za uvod vendarle nekaj pomembnih podatkov. V povprečju EU se v zdravstvo namenja okoli 2 tisoč 887 evrov na prebivalca.

dajali za naše zdravstvo. Ko govorimo o naši kadrovski strukturi, velikokrat govorimo, kako pomembno in dobro kadrovsko strukturo imamo na področju zdravstva. Res je, ampak tudi le-ti so samo ljudje in tudi le-ti imajo svoje omejitve. In zato je pomemben tudi podatek, da imamo v Sloveniji 3,2 zdravnika na tisoč prebivalcev, medtem ko ima na primer Avstrija 5,2 zdravnika na tisoč prebivalcev. Mi dejansko lahko govorimo o dobri kadrovski zasedbi, ampak jo je premalo. Ti Ti ljudje zmorejo pač toliko, kot zmorejo. Žal tudi podatki kažejo o vse večji obolelosti zdravnikov in tudi krajši življenjski dobi in na vse to odgovarja zakon, ki je pred nami. Prej je bilo rečeno, da ni vse v zidovih, pomembna je tudi organiziranost. Absolutno, ampak organiziranost brez pogojev dela pa tudi ni mogoča. V prazni operacijski sobi ne moreš nič organizirati. Lahko se vsi skupaj vržejo na pacienta, mu dajo umetno dihanje, ampak brez primerne opreme in brez primernega prostora žal pomoč ne bo prav dolgo uspela ali pa bila na koncu uspešna. Zelo pomemben podatek je tudi, da je v letu 2019 bilo kar okoli 81 % opreme amortizirane. Veste, kaj je to 81 %. In ob vseh teh podatkih, ki sem jih povedala, kajti to so podatki za nazaj, se je naš zdravstveni sistem soočil še s koronakrizo. Si lahko mislite, ob vseh teh res alarmantnih podatkih je naš zdravstveni sistem preživel praktično že tri vale koronakrize, bolj uspešno kot nekatere države, ki so bistveno bolj razvite od Slovenije, ki so potrebovale tujo pomoč oziroma so morali paciente voziti v tujino. Slovenija je zdržala, zdržal je njen zdravstveni sistem oziroma zdržali so zdravstveni delavci. Sedaj pa je da seveda enkrat prenehamo samo s tem, kako smo jim hvaležni, ampak da nekaj začnemo vlagati tudi v ta sistem, da bo lažje funkcioniral; in zato danes gre. 2 milijardi. Nekateri so rekli, da denarja za to ni. Državni sekretar je lepo povedal, pol milijarde, še nekaj več kot pol milijarde je že zagotovljeno iz tako imenovanih evropskih sredstev. Prej je gospod Starović rekel – ja, ja, to nas je brcnila Evropa. Ne bo tako lahko šlo. Njihov minister je bil je bil zadolžen za črpanje evropskih sredstev pa je v tistem času naredil zelo malo, tudi evropska sredstva je treba znati črpati in pri tem Slovenija ni bila vedno najbolj uspešna. Jaz verjamem, da ravno pod to vlado – in to tudi kažejo podatki – se je črpanje bistveno bolj izboljšalo. Res je, denar bo treba dati tudi iz proračuna. jaz vedno, ko smo sprejemali proračun, sem povedala naslednje. Prioritete, proračun mora biti oziroma je stvar prioritet. Jaz sem vesela, da ta vlada med prioritete daje tudi zdravstvo na zelo visokem mestu, enem najvišjih, in tako je tudi prav. Kajti desetletja nevlaganja v ta sistem so pokazala svoje in dejstvo je, da se seveda lahko danes obmetavamo z nekimi populističnimi izrazi, kot so: v to bolnišnico ste pa predlagali premalo, ta bolnišnica sploh ni omenjena, drugi bolnišnici se vedno nekaj daje, tej pa ne. Mislim, da se tako ne moremo ukvarjati, kajti tako se gredo otroci v peskovniku. Mislim, da se moramo mi pogovarjati o tem, kar dejansko ta zakon generalno prinaša. Generalno prinaša izboljšanje področja po celotni Sloveniji. Ne prinaša vseh rešitev, seveda ne. Mislim, da je državni sekretar prej povedal, da bi rabili skoraj še enkrat toliko denarja. Ampak poglejte, če bomo sedaj sposobni ta denar pravilno in pametno porabiti, se bo stanje bistveno izboljšalo. In ni zlomka, da bomo lahko morda tudi v prihodnje še kakšno stvar dodali in stanje še izboljševali, ampak pomembno je začeti. In ta zakon je pomemben začetek na tem področju. Marsikaj seveda je tudi bilo zamujenega, ampak jaz mislim, da bomo s temi ukrepi ali s temi usmeritvami, ki so, naredili pomemben korak. Kot drugo, to ni edini zakon, ki smo ga v teh dneh sprejemali in nekako izboljšuje sliko na področju zdravstva. Treba je še enkrat spomniti na zakon o nujnih ukrepih v slovensko zdravstvo, ki tudi zelo pomaga pri izboljšanju kadrovske slike. Mi smo se leta pogovarjali o čakalnih vrstah. Vse, kar smo se pogovarjali, je samo to, da smo vsako leto ugotovili, da je večje število ljudi v čakalnih vrstah. Ukrepov pa pravzaprav ni bilo. Če so pa bili, so bili pa neuspešni. Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva in tudi ta daje pomemben vidik tako na področju primarnega zdravstva in tudi poudarek na tako imenovani specializaciji iz družinske medicine. Ni res, prej je bilo rečeno, da smo se ukvarjali samo z večanjem razpisov za specializacijo. Ni res. Ravno na področju družinske specializacije s finančnimi vložki poskušamo rešiti oziroma omogočiti, da bi se vendarle nekaj več študentov medicine potem odločilo za to specializacijo. specializacijo. Pomemben korak smo naredili pri kliničnih psihologih. Se bom pa tukaj malo ustavila. Če me kje boli populizem, me najbolj boli na področju duševnega zdravja, ker je tukaj najlažje manipulirati. Gre za ljudi, ki imajo težave na področju, ki je še vedno zelo stigmatizirano. In populizem na tem področju, oprostite, se mi obrača. In zdaj vam bom povedala en podatek. Leta 2017 sem že spraševala takratno ministrico, kdaj bomo vendarle v Sloveniji, spoštovani, dobili varovani oddelek za otroško psihiatrijo. 2017 sem to spraševala, kajti takrat ga ni bilo. Prav je, da vsi vedo, da vidimo, kakšen zdravstveni sistem imamo in kaj smo za njega naredili. Otroci so bili hospitalizirani skupaj z odraslimi osebami. Skupaj z odraslimi osebami v istih prostorih. Ne bom povedala, kaj se je vse dogajalo, ampak ti otroci so včasih prišli iz bolnišničnega zdravljenja še na drugih področjih v bistvu prizadeti. Niso enostavne stvari. 2019, spoštovani, dve leti potem smo mi dobili varovani oddelek za otroško psihiatrijo. Pa tu ne gre za neko veliko številko. Dve leti smo rabili samo za en oddelek za otroško psihiatrijo. Danes imamo pa tukaj stvari za obdobje desetih let, ki bodo bistveno spremenile ali pa delale korake na mnogih področjih, tudi na področju psihiatrije, tudi ta je notri. Tudi področje primarnega zdravstva, tudi specializirane bolnišnice, splošne bolnišnice, oba UKC-ja. Ogromno ogromno področij, kjer se bodo stvari urejale. Digitalizacija, izobraževanje, kadrovska politika, marsikaj v tem zakonu. In mi se ukvarjamo s tem, kje bomo dobili denar. V proračunu. In kje bomo jemali? Oprostite, poslanec iz SD, to, kar si dovolite vi zdajle kazati, to je pa … Predsednik, to pa prosim, da ga opozorite, kajti jaz nisem neumna. In da meni manjka pameti, mi poslanec tega ne bo govoril. Za vami sedeč poslanec. In to, da si nekdo dovoli …, ne se zdaj sprenevedati, vas prosim, da se kaj takega več ne dovoli, kajti za take stvari se bova srečala kje drugje. Predaleč greste. Ja, seveda, lepo, krasno se znate obnašati. To največ pove o vas samih pa o stranki, ki ji pripadate. Skratka, ne, nisem neumna in zelo vesela sem, da lahko danes govorim o teh konkretnih ukrepih, ki jih delamo na področju zdravstva.

pomena. Rečeno je bilo, če se ne motim, državni sekretar, da nekaj bi še lahko dobili iz evropskih sredstev, okoli 150 milijonov pa bi verjetno potrebovali iz proračuna. Mislim, da se ta denar da absolutno dobiti s prioritetami, kot sem rekla, in da preveč denarja v tej državi gre za stvari, ki niso tako ključnega pomena. Jaz verjamem, vsak si želi svoj kos, vsak si zasluži svoj kos potice ali kruha, ampak dejstvo je, da bomo morali v v državi prioritete določiti. In mislim, da če damo zdravstvo na enega najvišjih nivojev, je to zelo pomembno. pomembno. Za zaključek bi morda povedala naslednje, kar se mi zdi zelo pomembno. Eden od poslancev je rekel, da gre pri tem zakonu za finančno huliganstvo. Jaz mislim, da se nekdo, ki meni, da denar, ki gre v izboljšanje zdravstva, pomeni finančno huliganstvo, mora dejansko zamisliti. In upam, da so tudi to slišali državljanke in državljani, posebej tisti, ki so v čakalnih vrstah, ki se borijo dan za dnem s svojim zdravjem. In da so slišali, da nekdo meni, da je, ne vem, finančno huliganstvo to, da bomo zgradili posamezne bolnišnice, obnovili določene oddelke, pomagali pri kadrovski politiki, da se bo le-ta izboljšala. Potem se res slabo piše tej državi. Za konec pa še to. 200 primerov približno imamo že različice delta v Sloveniji. Ta številka se bo verjetno hitro večala, sploh če naenkrat ne bomo več mogli slediti izvoru. Zato moj poziv – in ta poziv bo vedno, kadar bom imela razpravo na temo zdravstva pomagajmo zdravstvenemu osebju tudi na ta način, da se cepimo. Pomagajmo na ta način sebi in drugim, da bomo skozi naslednji val, če bo– in kaže tako, kot da bo, to tudi govorijo mednarodni strokovnjaki –,prišli čim lažje. Cepimo se in pamet v glavo, ne nasedajmo špekulacijam. Verjamem, da so lahko mnenja drugačna, ampak še vedno je cepljenje najboljši garant za boj s to zahrbtno zahrbtno boleznijo. Toliko za konec. Predsedujoči, vas pa samo prosim, da me v prihodnje zaščitite pred poslanci, ki menijo, da sem omejene pameti, kajti to je pa malo prehudo. Gospod Soniboj, veste, različni kazalci so o neki inteligenci, ena od njih je tudi

Hvala, predsedujoči. V Državnem zboru sprejemamo zakonodajo in v to nas morate prepričati kot izvršno oblast. Ta zakon, ki ga imamo na mizi, je seveda močna zaveza, ampak jaz takšne zaveze ne morem podpreti, dokler ne vidim proračunskega dokumenta, ali je to sprejemljivo. Pa bom v nadaljevanju še razložil. Vsekakor, seveda, investicije v zdravstvo v višini milijarde 945 milijonov, kot jih predlagate, kot cifro govorim, zdravstvo nujno potrebuje, tu ni dileme, spoštovani državni sekretar. Ali pa so pravilno usmerjene v pravo smer, kot je tudi naš kolega dobro prej izpostavil, in ali imajo zagotovljene vire, to pa so velika vprašanja, zato ker ta dokument je samo dokument kot takšen in nič od tega ne zagotavlja. Seveda 30, 40 milijonov, ko smo doslej dajali v investicije, slučajno ni bilo dovolj, zato pa je prišlo do tega v desetih letih iz 68-odstotne odpisanosti opreme na 85-odstotno odpisanost. To je že nevarna situacija, zelo nevarna. In na tak način investicije so seveda nujno potrebne. Zdaj vi za osemkrat povečujete letne investicije v zdravstvo, kar je za zdravstvo seveda zelo dobro. Kako pa vire zagotoviti, pa ta zakon tega ne rešuje. Če to rešuje, mi dokažite, nam danes tukaj dokažite. Seveda govorite, petkrat povečana ta vrednost iz proračuna in pa ostalo 50 milijonov letno iz Evropske unije, tudi to so v glavnem, jaz jih vidim kot kredite. Zakaj? Temu bom verjel, ko bodo na mizi proračunski dokumenti 2022–2025. V tem obdobju pa manjka proračunu 5 milijard. Smo v teh dneh, ko smo sprejemali to zakonodajo, ker se znižujejo davki od dohodka pravnih oseb, od dohodnine in vsega ostalega ter te investicije v zdravstvo, v vojsko in še kaj. In ta računica ne sedi. Vi ste na ministrstvu, niste zadolženi za celotni proračun in verjetno so vas malo nahecali, da ta zadeva vzdrži. Oprostite izrazu, namerno sem takole rekel. Takrat šele bodo ta dejanja, kot pravi kolega Reberšek, uresničena. Danes še niso uresničena, ker so samo na papirju brez realne podlage. Leta 2000 sem sodeloval pri pripravi investicijskega projekta doma starejših na Koroškem, enega od teh, in tudi sem sodeloval v razširitvi športne dvorane v naši občini. sem moral zelo natančno opredeliti in sem bil tudi enkrat zavrnjen. Se spomnim, gospa Celarc je bila takrat na Ministrstvu za finance, sem pobral šila in kopita, šel domov in čez en mesec spet prišel, seveda z župani in vsemi ostalimi; in je bila zadeva na svojem mestu. Izračunati sem moral tudi interno stopnjo donosa. Tukaj danes zakon kot tak na papirju pa nima nobene podlage zagotovljenih virov. Oprostite, ne morete me prepričati. In samo zaradi tega v LMŠ danes ne moremo takšnega zakona sprejeti, ker ne vidimo realne osnove, da ta stvar stoji, sploh pa ne dolgoročno naprej, kot je to predvideno. Ko smo v Šarčevi vladi v proračunu zagotavljali teh 40 milijonov dodatno za vojsko, takrat ni bilo te krize, nismo bili v krizi. In seveda takrat smo to zagotovili realno, ker je bilo fiskalno pravilo tisto, kar zmore proračun, ker smo šli skozi vse te dokumente in smo dokazali, da je to zmožno. Danes pa je epidemija, deset milijard višja zadolženost kot takrat, pa se gremo povsod ne vem kaj dodatne investicije, v štirih letih nam pa zmanjka 5 milijard. Ja, pa kaj se gremo?! Ničkolikokrat sem v zadnjih dneh v tem državnem zboru opozarjal na to, da ne moremo parcialno nekaj sprejemati, če pa cele slike ne vidimo. To je ja otročje. Ta vlada, kot sem rekel, povečuje ta dolg in brez realne podlage pri desetih milijardah večje zadolženosti. Še enkrat, Slovenija daje 8 % BDP za zdravstvo, Avstrija 10 %, Nemčija 11 % celo, ampak na prebivalca zberemo mi okoli 2 tisoč evrov, kot je že tudi kolegica rekla, na prebivalca. V Avstriji, Nemčiji – 4 tisoč evrov in več, od tega damo polovico za plače. To se pravi, Avstriji, Nemčiji ostane še 2 tisoč za zdravila, opremo in investicije, nam pa samo tisoč evrov. Saj nisem kaj novega povedal, saj tukaj tako vlada kot mi se tega zavedamo, ampak spet smo tam, kje so viri. Viri so v povečanju produktivnosti naše države, v rasti. Mi smo danes na 45, 47 tisoč dodane vrednosti na zaposlenega, Avstrija, Nemčija – nad 90, povprečje Evropske unije – 65. Cilj Slovenija pa je, da dosežemo da dosežemo 60 tisoč. In če dosežemo 60 tisoč, bomo lahko tudi vire, ker so ti viri iz dodane vrednosti glavni viri tudi za zdravstvo, pa bomo lahko dosegli 3 tisoč evrov. In takrat bo več sredstev. Na tem moramo graditi, vse ostalo so papirji in ne bomo prišli nikamor, res ne. Sredstva, samo to bom še rekel, leta 2019 – 55 milijonov, 2020 – 42 milijonov, zdaj imate 60 do 65 milijonov za skrajševanje čakalnih vrst, pa polovico teh sredstev je neporabljenih, ker ni kadrov. Še enkrat, ko sem tolikokrat rekel, zakaj tega ne dajemo v tisto iztrošeno opremo, razlika sredstev, ko ostaja, da bi lahko potem skrajševali čakalne vrste, kajti zdaj, če je ta oprema zastarela, neuporabna, jih moramo pošiljati drugam.

Hvala lepa. Ravno zakon je tisti, ki bo obvezal vsako vlado, da bo vlagala v slovensko zdravstvo, zato se sprejema danes ta zakon oziroma imamo danes prvo obravnavo. Ravno zato je bil narejen, kajti do zdaj tega denarja ni bilo in ni bilo nobene zaveze nikogar, da bo vlagal v slovensko zdravstvo. Drugič. Tudi mi na zdravstvu se ne šalimo in resno mislimo, ko predlagamo te zakona, kajti zavedamo se, kje slovensko zdravstvo je. je. Danes je bilo kar nekaj zelo jasnih sporočil poslancev, kakšno stanje je v slovenskih bolnišnicah; in tega se moramo vsi skupaj zavedati. Stanje ni dobro, stanje infrastrukture ni dobro, prenekatera bolnišnica je v slabem gradbenem stanju, potresnem, požarnem in tako dalje. Mislim, da se moramo vsi tega zavedati, in je prav, da slovenskim pacientom in državljanom zagotovimo normalne pogoje. Ne samo normalne pogoje, ampak to, kar smo že večkrat rekli, tudi kadre; in to slovenske kadre, da jih bodo zdravili slovenski zdravstveni delavci.

danes poslušam to razpravo in poslušam predstavnika Vlade, državnega sekretarja, moram reči, da sem zadovoljna z vašimi odgovori in tudi z vašim sodelovanjem v razpravi. Mislim, da se vam vidi, da ste operativec, da zadeve poznate s področja zdravstva. To me navdušuje z nekim optimizmom. Upam, da se ta optimizem ne bo čez nekaj mesecev kako drugače izkristaliziral oziroma spremenil v kaj drugega. Želim vam, da vse te besede, ki ste jih danes tudi povedali, potem tudi dejansko realizirate. Vem pa, da imate izjemno izjemno malo časa. In er danes govorimo o Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021–2031, moram reči, da v samem zakonu vidim na na eni strani nekatere prednosti, žal pa vidim tudi nekaj slabosti. Ja, absolutno se strinjamo vsi skupaj v tej dvorani, da so investicije v slovensko zdravstvo bile v zaostanku, kar me tudi kot državljanko zelo skrbi, še posebej če naše stanje primerjamo z Evropsko unijo, se Slovenija po številnih kazalnikih izdatkov investicij uvršča žal pod povprečje Evropske unije. Kot članica Odbora za zdravstvo sem imela možnost videti notranjost UKC Ljubljana, prav tako smo si ogledali prostore UKC Maribor, žal sem velikokrat bila tudi pacientka UKC Maribor in stanje je res katastrofalno. Ja, kot je treba investirati v zidove, v opremo; res pa nista samo ti dve bolnišnici v izredno slabem stanju. Moram reči, da se je obrnila na mene kolegica, ki je omenila, kaj se dogaja na področju porodništva in ginekologije, kjer je stanje takšno, da žensko ob žensko ob tem obisku ginekologa povsem razčloveči, ker oprema je pa tam res res katastrofalna. Skrbi me, da v tem zakonu nekako niso nastavljene prioritete, kaj je nujno potrebno, nek dolgoročni račun.

Kakšne so vrednosti, kajti to je bistveno? Zavedati se moramo, da danes lahko govorimo o enih zneskih, žal pa se trenutno material izjemno izjemno draži. In če pomnožimo to krat 30 %, to, kar se danes dogaja na terenu,

najprej vstopiti in narediti spremembe? Kaj boste naredili recimo v letu 2021, kaj se bo naredilo v letu 2022? To je zame ključno, kajti če nimaš investicij investicij oziroma tega zakona tako pripravljenega, potem se sprašujem, ali bodo te lepe številke, o katerih danes govorimo, ostale zgolj na papirju.

Bile so krize, ni bilo denarja, nazadnje je pa obveljalo tudi fiskalno pravilo in smo morali nekako plavati plavati v teh okvirih, ki smo jih pač na koncu koncev imeli. Danes je bilo sicer govora, da je naš javni zdravstveni sistem vzdržal ob vseh alarmantnih pogojih, ki smo jih imeli v času epidemije. Ja, res je, javni zdravstveni sistem je vzdržal, ker smo imeli dobre zdravnike, dobro medicinsko osebje, dober pomožni kader, ki ni klecnil v vsem tem času ne glede na težave, s katerimi so se soočali. In ja, tudi to drži, prvič v zgodovini, kot je Anja povedala, bi v javno zdravstvo vlagali 2 milijardi evrov, in to za obdobje desetih let. sredstev še pa nimamo. In ta sredstva bo treba nekje najti. Sicer za prihodnje leto je planirano pol milijona, pričakujem tudi, da bo to tako realizirano. Te številke se res slišijo izjemno izjemno lepo. Žal je sicer tudi državni sekretar omenil, če pa bodo realizirani, je to velik vprašaj. In tukaj se jaz popolnoma z njim strinjam, kajti ne vem, od kod nam bo denar, oziroma srčno upam, da bo zagotovljen ta denar, ne glede na to, kakršna koli vlada bo v prihodnjem času na oblasti. In to je en korak naprej, kajti, tako kot smo rekli, v opremo, ki je res v bolnišnicah v izjemno slabem stanju, se ni vlagalo. Oprema je amortizirana po nekaterih podatkih 85-odstotno, tudi zgradbe so amortizirane. amortizirane. Minister Poklukar je na novinarski konferenci povedal, citiram: »Načrtujemo modernizacijo in optimizacijo zdravstvenega sistema, posodobitev zastarele infrastrukture, povečanje posteljnih zmogljivosti, zmanjšanje razdrobljenosti podpornih dejavnosti in obvladovanje visokih tekočih stroškov vzdrževanja.« S to izjavo se absolutno lahko strinjam, a v tej izjavi jaz pogrešam – povečanje posteljnih zmogljivosti nam ne bo koristilo, če ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega števila zadostnega kadra pa zadostnega števila posegov pa še ustreznega financiranja, da bomo zagotovili varno in kakovostno zdravstveno oskrbo. Zakaj navajam financiranje? Ko smo bili na obisku v UKC Maribor, nam je bilo jasno povedano, kaj se dogaja. Oni bi opravili operacije, opravili posege, v mesecu septembru se jim program izteče, imajo 100 %, potem še malce potegnejo do 120 %, več pa enostavno ne gre. Potem je mesec oktober, november, december, so v zraku. Enostavno ni kapacitete. Z veseljem bi delali, ampak denarja ni. Saj ne moreš delati v rdečih številkah v nedogled, kajti zdravstveno osebje, podporno osebje je treba plačati. Stroški nastajajo. Resnično tu pri ministru pogrešam, da ne navaja, da bo treba okrepiti tudi kadrovski potencial. Nadalje je tudi povedal, da »klinična centra predstavljata steber slovenske medicinske stroke in brez ustrezne priprave infrastrukture v naslednjih letih ni mogoče pričakovati implementacije novih postopkov in načinov zdravljenja ter novih zdravil. Infrastruktura na vsakem koraku je iztrošena do te mere, da je težko zagotavljati varno zdravljenje.« Jaz se s tem tudi strinjam, ampak

Moram pa se dotakniti, da se vse bolj izkazuje, da bo potrebna temeljita prenova mreže javnih zdravstvenih zavodov. Mreža že več kot 30 let ni bila spremenjena oziroma ni bila optimizirana. In tudi to ste že danes povedali, da vas to tudi skrbi in je pričakovati, da se bo na tem področju tudi kaj naredilo. Rekli da bodo bolnišnice delale to, kar regionalno ljudje tudi potrebujejo, in da se bo mreža prilagajala potrebam slovenskega prebivalstva. Jaz se absolutno zavedam, da vse bolnišnice v Sloveniji, ki jih imamo, ne bodo mogle zagotavljati vseh specialističnih storitev in bo potrebna specializacija bolnišnic, če želimo optimizirati njihovo poslovanje, kajti le tako lahko tudi zagotavljamo dovolj kakovostno zdravstveno oskrbo pacientom. V zakonu,

zagotovili te kadre, o katerih sicer govorimo, da jih je treba dodatno zagotoviti, visokošolske zavode, za enovit magistrski program Medicine, Dentalne medicine in Farmacije ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti. In tudi v današnji razpravi je bilo govora, da je potrebno in si želite, da je slovenski kader v bolnišnicah, v zdravstvenih ustanovah. S tem se absolutno strinjam in podpiram tudi dentalno medicino. Samo danes vemo, kaj je z dentalno medicino. Vsi so v privatnih …, vsi so zasebniki, da se pravilno izrazim; in to me skrbi. Mi bomo sedaj vlagali v to, potem jih pa ne bomo mogli obdržati v našem javnem zdravstvenem sistemu. Tukaj je potreben temeljit razmislek, kako to obdržati. In če samo pogledam

Finančno ovrednotenje zdravstvenega kadra bo treba nekako spremeniti, v nasprotnem primeru nam nič ne bo pomagalo, če bomo danes vlagali, potem nam bo pa kader nekako odšel. Potem tudi, število razpisanih specializacij se je sicer že povečalo pred leti, a mesta ostajajo prazna. Mislim, da se tega zavedate, in tu bo treba izboljšati tako pogoje dela, seveda pogoje dela ob ustrezni, primerni infrastrukturi in opremi; žal bomo pa morali postopiti tudi v pravilno plačno politiko tako za zdravstveni kader kot tudi za pomožni kader. Jaz vedno rada omenim ta podporni kader, pomožni kader. Brez tega kadra ne gre, ne gre, ker en zdravnik brez medicinske sestre ne more ter tudi medicinska sestra in zdravnik ne moreta delati, če nimata urejenega delovnega prostora. Kdo uredi delovni prostor? Čistilka. Vsaj v javnem zdravstvenem sistemu je tako. Pri zasebnikih, pa vam bom povedala, je malce drugače. Pri zasebnikih celo medicinske sestre čistijo vse vse ostalo, kar spada zraven, plus sanitarije. Tam si dejansko zasebnik ne zagotavlja, veliko je takšnih, so seveda tudi izjeme, da ne bom delala komu krivice. Na tem področju bo treba narediti marsikaj. Vlaganje zgolj in samo v zidove ne bo prinašalo tega učinka, ki ga pač želimo. Absolutno bomo morali vlagati v zidove, v opremo, v kadre in tudi odlično oziroma boljšo organiziranost samega dela. Pa smo spet pri tistem Zakonu o zavodih, ki ga še kar ne moremo spremeniti. Mislim, da bo treba tukaj stopiti korak naprej in tudi to narediti, da bo pravilno, kot si pač vsi skupaj predstavljamo. Zaenkrat bom pa na tem mestu zaključila. Hvala lepa.

ker če ni denarja, potem nimaš kaj delati. Ampak Ministrstvo za zdravje je zato, ker je zagotovljen denar in je zagotovljen denar preko evropskih sredstev, projekt RRF, začelo izvajati tiste investicije, ki so pokrite z denarjem. In tudi te investicije, ki so uvrščene v te pomembne projekte, so prioriteta slovenskega zdravstva. Torej delamo na teh projektih. Če jih želimo zgraditi do 2023 oziroma izvesti, pa tudi RRF, ki je do leta 2026, je treba te investicije začeti načrtovati zdaj in takoj. In to zdaj delamo in te investicije bodo izpeljane. Ostale investicije, ki so – spraševali ste, kako smo jih ocenjevali –, jaz se z vami popolnoma strinjam. Trenutno je gradbeno izredno neugoden čas, vendar jaz sem prepričan, da bodo prišli tudi v gradbeništvu boljši časi in da bo še posebno zdravstvo, ki bo z velikimi investicijami nastopalo na trgu, zainteresirano za zdravstvene izvajalce, da bodo nastopali z ustreznimi cenami. cenami. Kako smo pa ocenjevali investicije? Glede na trenutne cene, veljavne cene, ki so se pojavljale na trgu, so nekoliko dražje, kot so bile mogoče še pred enim letom. Vendar to je bila tista glavna številka, kako smo to ocenili. ocenili. Najprej delamo zadeve, ki so pokrite s finančnimi sredstvi. Zakon, ki pa bo, in jaz verjamem, da bo, bo omogočil, da bomo začeli izvajati tudi druge investicije. Bo velik zalogaj tudi za ministrstvo definitivno.

Začel bom s človekovimi pravicami, čeprav nekateri pravijo, da jih ne smemo rangirati, ampak danes sem kljub vsemu zaslutil, da vsi nekako zagovarjamo, da je zdravje naša največja vrednota in da je človekova pravica do zdravja in do življenja pravzaprav najpomembnejša. Seveda so tudi druge, lahko rečemo, enako pomembne, ampak primer – Kako boš protestiral proti vladi, če si bolan? Kako boš protestiral proti vladi, če si mrtev zaradi slabega zdravstvenega sistema? Nekateri ste izpostavljali v tem zakonu pomanjkljivost zakona, da niso navedeni viri. Nihče ni spraševal, ko smo drastično dvigovali denarno nadomestilo, denarno socialno pomoč, da sem bolj točen. Denarno socialno pomoč. Pa ne rečem, da smo jo preveč dvignili, da ne bo pomote. Nismo je preveč dvignili, je še vedno prenizka, ampak več ne zmoremo. Res je, da smo v družbi dosegli eno klimo, ko ugotavljamo, da se v Sloveniji ne splača delati. Takrat nihče ni vprašal, kje bomo vzeli. Če nekdo želi, da bi tukaj zapisali vire – ja, viri so v proračunu. Ali bi morali napisati, da so viri dohodninski prihodki?! To ne bi bilo korektno, ampak zakon je zakon. Zakone sprejema Državni zbor, Vlada pa pripravi proračune. In če poslanci tega sestava pa naslednjih sestav ne bodo zadovoljni s proračunom, bodo proračun Vladi vrnili in bodo rekli – zakone je treba spoštovati. To je zakon. Bil sem zraven, ko smo sprejemali Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013. To je bilo davnega leta, v mandatu 2004–2008. Takrat smo zapisali, da bomo v tem obdobju, v tej petletki 2008–2013, zgradili v Sloveniji 12 urgentnih centrov. To ni bil zakon, to je bila resolucija. Ni šlo, žal ni šlo, pri večini je šlo, zagotovili smo tudi ogromna evropska sredstva. Hvala bogu, sedaj 12. urgentni center na Ptuju začenja z realizacijo. To je zagotovila vlada, ko je bila nazadnje na obisku v Podravju.

še marsikaj je treba spremeniti. Ali je prav, kolegice in kolegi, da danes slišim, da v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sedi kar nekaj močnih dobaviteljev? Ali je to v redu? Ni v redu. In to želimo še v tem mandatu popraviti. Verjamem in računamo tudi na pomoč opozicije. Vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega. Covid-19 je zelo slaba stvar. Zelo slaba. Ker je dobro, je pa to, da je pravzaprav ta epidemije razgalila slabosti vseh naših podsistemov. Danes govorimo o zdravstvu. Strinjam se z vsemi, ki opozarjate, omenjate določene zdravstvene zavode, UKC Ljubljana je star 46 let. Jaz sem tam ležal pred dvema letoma, mi je zdravnik rekel, da ležim še na prvi postelji. Ni fajn, sploh če si operiran na hrbtenici. Kar pomeni, da smo zdravstvo zanemarjali, zato je izbruhnilo v času epidemije veliko pomanjkljivosti. Ampak pametna politika jih detektira in jih sanira. Tudi na evropski ravni. In dobra stvar v tej slabi je seveda tudi instrument Next Generation EU. Evropska komisija je 1. julija potrdila slovenski Načrt za okrevanje in odpornost v višini 2 milijard in pol. In tukaj najdemo tudi sredstva za modernizacijo našega zdravstvenega sistema. In dober je ta načrt, čeprav so ga nekateri pokopavali že februarja, čeprav je uredba bila v Evropskem parlamentu sprejeta šele 9. marca.

To še nekako prav v zdravstvenem resorju, zdravstvenem segmentu, podsistemu najbolj razumemo, kaj pomeni okrevanje in odpornost. »Načrt združuje naložbe za zeleni in digitalni prehod z reformami sistemov dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva oskrbe, zdravstvenega varstva in pokojnin v korist vseh slovenskih državljanov in državljank. Ponosna sem,« tako Ursula von der Leyen, »da bomo z 2,5 milijarde evrov, zagotovljenih z instrumentom Next Generation EU, prispevali k uresničitvi tega načrta.« In še tudi nekaj drugih izjav, ampak sedaj toliko ni pomembno. Govorim o virih, ker je bilo toliko izpostavljeno. Seveda tu ne bo 2 milijard v tem desetletju, ker ta instrument ne traja deset let. In ko sem že v tem časovnem intervalu, sem na primeru povedal, kako smo se zelo zmotili, so se zmotile vlade, ki bi morale realizirati na nek način Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013, Podobne so situacije, nekateri poslanci, ki smo že malo dalj časa tukaj, poznamo tudi načrt izgradnje avtocest. Vem, da je pomurska bila v planu leta 2013. Pa smo jo potem pohitrili za 5 let, avgusta 2008 smo jo odprli. odprli. Tudi ne bi sedaj želel regionalno razpravljati. In bila bi velika napaka, če bi mi sedaj v člene tega zakona napisali natančne investicije, katere se bodo investirale v desetletnem časovnem intervalu iz teh dveh milijard. Saj to ni mogoče. To bi bila norost. Samo poglejmo, kako bi lahko rekli, zdaj bomo pa zgradili v kraju X novo regionalno bolnišnico. Ali sploh vemo, ali ima občina pripravljene prostorske načrte? In tako dalje in tako dalje. tako dalje. Ta kolač je zelo dobro definiran v 2. členu – kolač dve milijardi, malo manj – in je natančno navedeno, omenjena je zdaj, če gledamo lokacijo, samo Ljubljana pa Maribor, univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor – 736 milijonov. Jaz mislim, da noben poslanec ne bo protestiral, če bo 800 milijonov, pa seveda za druge namene tudi več. In tu so potem navedene pravzaprav rezine, programske rezine tega kolača, kako se bo ta denar usmerjal. Seveda je povsem jasno, da smo poskrbeli tudi za kadre. Vse razprave, ki so opozarjale na problematiko kadrov, so bile zlata vredne, če smem tako reči. In lahko imamo zlate zidove in zlate aparature, če ne bomo imeli za to usposobljenih kadrov in če ne bomo imeli dovolj motiviranih kadrov, beri – dovolj dobro plačanih, sicer bodo s slovensko diplomo Medicinske fakultete, te ali one, spakirali in odšli ven, ker jih znajo boljše plačati. Tudi za srednje šole smo tukaj poskrbeli. No, bilo je govora o Rakičanu, telovadnica v Rakičanu, medicinska srednja šola po šestdesetih letih, če bo sreča mila, bo dobila zdaj končno tudi svojo telovadnico. Še nekaj, normalno je, da vlada sprejme letni načrt teh investicij, in ta letni načrt se bo finančno moral odslikavati v letnem proračunu, kako pa drugače. In še, Državni zbor bo imel nadzor. Meni je ta zakon fantastičen tudi zato, ker ima zelo malo členov, pove pa veliko. Res je, priznam, v koaliciji smo se dogovorili, da gremo v sistemsko financiranje javnega zdravstva. Mi v Novi Sloveniji zagovarjamo javno zdravstvo. In ker smo imeli dobro izkušnjo z zakonom, ki je priskrbel dovolj finančnih sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ki je že nekaj let na kolenih. Še več. Razmišljali smo, da bi podoben zakon kot ta sprejeli tudi za investicije v slovensko šolstvo, vendar je zaenkrat ideja še v zraku, govorim odprto tako kot vedno, smo pa po enajstih letih zagotovili približno 120 milijonov, torej po enajstih letih vakuma, popolnega vakuma so potrebe bile zdaj tako velike, da smo 40 milijonov nadgradili še s približno 72 in ta sredstva zagotovili za vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo, ampak danes to ni tema. Zame je zelo relevantno mnenje o tem zakonu mnenje Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer pozdravljajo sistemsko ureditev, s katero se v zdravstveni sistem zagotavljajo dodatna finančna sredstva v investicije, saj so bile slednje v preteklosti v veliki meri podfinancirane in prezrte s strani regulatorja. Mea culpa. V združenju tako že leta opozarjajo na pomanjkanje investicij v zdravstvu, kar vodi k neizogibnemu razvojnemu zaostanku slovenskih zdravstvenih ustanov. Če smo leta 2011 imeli v slovenskih bolnišnicah 67 % odpisane opreme, dve tretjini odpisane opreme, je ta delež v letu 2020, torej lani, narasel na 80 %. Posledice občutijo številni zaposleni, ki delajo z zastarelo opremo, v neprimernih razmerah, najbolj pa ljudje, ki potrebujejo zdravljenje. Ali bo ta zakon ostal tudi še po devetih letih, po desetih letih? Ne vemo. Razvoj gre strahovito hitro naprej. Danes se pogovarjamo o digitalnih zdravilih, prav fascinirajo me prispevki že davno mojega dijaka, ki danes dela dobesedno čudeže, žal ne doma, ampak v Singapurju. Zaključujem z iskreno podporo in z velikim zadovoljstvom, da smo končno dobili zakon za sistemsko financiranje oziroma investicije v slovenski zdravstveni sistem. To bo služilo našim ljudem. In tukaj smo zato, da delamo dobro za naše ljudi. Hvala lepa.

Jaz bi na začetku samo pokomentirala. Kolegica Muršič pa tudi Jani pa drugi so razlagali o tem, kako mladi zdravniki odhajajo v tujino. Naj vas spomnim, da smo nekaj dni nazaj morali glasovati o tem, da mladim strokovnjakom ni treba po študiju medicine in specializaciji imeti še ne vem koliko časa mentorja in niso sposobni za nosilca dejavnosti in tako naprej. Cel kup takih neumnosti se je naredilo v preteklih letih

medtem ko si nekaj vložil in tako naprej. Iz opozicije polno idej, kaj vse bi morali narediti. Jani bi celo vse podrl in na novo naredil klinične centre in tako naprej. Ne vem, kaj je delal ves ta čas, tudi kolega Židan. 15 let 15 let ste vodili ali pa bili v vladah, pa niste tega naredili. Še več, niti ni bilo nobenih idej, kaj vložiti, kje, v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, kaj je treba narediti. V petnajstih samo podatek, od 2009 do 2020 smo v zdravstvo vložili 360 milijonov, nevladnim organizacijam smo pa v tem času dali 700 milijonov, še enkrat več. potem je logično, da nam nekje manjka in da neke stvari niso bile narejene. Jaz sem že leta članica Odbora za zdravstvo. V tem času smo obiskovali bolnišnice, zdravstvene domove, raznorazne zdravstvene institucije. Povsod prošnje za investicije in tako naprej, pa nikoli ni bilo ali pa je vse trajalo oziroma če se je že kaj naredilo, je bilo 101 aneks, stvari so se zavlačevale, nekdo je veselo pospravljal denar v žep, namesto da bi dokončal delo, ki ga je prevzel, in tako naprej. 1,9 milijarde se sedaj namenja za javno zdravstvo, za investicije v bolnišnice, torej s tem zakonom to zagotavljamo. Jaz trdim, da je treba dati ne samo za zidove in gradnjo prizidkov. Mislim, da so tudi prizidki v redu, čeprav se Janiju zdi, da ne. Takrat, ko so bile bolnišnice postavljene, je bila situacija drugačna hvala bogu, da je kakšen prostor za kakšen prizidek kje, da lahko vsaj ta del naredimo, preden pridemo tudi do kakšnih popolnoma novih bolnišnic. regijsko zastopanost imamo in je treba pač tukaj nadgrajevati zadeve, jih izboljševati in investirati v to, da bodo delali zdravniki in medicinsko osebje v najboljših pogojih. Bolnišnice so gotovo odigrale zelo pomembno vlogo sedaj v koroni, v epidemiji. Dejansko je epidemija pokazala, kje smo šibki, kje nam stvari manjkajo, v kaj v kaj je treba vlagati. Saj večino teh stvari smo vedeli, kot sem rekla, smo obiskovali te institucije in smo se z direktorji pogovarjali o tem, kaj potrebujejo. Že prej so bili podhranjeni, velikokrat izčrpani, ker se leta in leta ni vlagalo in vzdrževalo tako, kot bi bilo treba v zdravstvu. In so seveda potem tudi kakšni koncesionarji, zasebniki prehiteli tudi po kvaliteti javne zdravstvene zavode, kar ni dobro. Treba je vlagati in treba je imeti vizijo. Ta vlada vizijo ima, Evropska komisija nas že leta opozarja na mnoge pomanjkljivosti na vseh mogočih področjih. Ampak ene vlade to vzamemo v roke pa potem naredimo nek načrt, kako bomo stvari izboljšali; ene pa pač to vržejo v predal, obljubijo, da bodo uredile, pa se ne zgodi nič. nič. Kolega iz SAB-a je dejal, resolucijo bi morali imeti, strategijo in tako naprej. Mi smo imeli cel kup resolucij in strategij, zapravljali za strategije milijone, namesto da bi s tistim denarjem že kaj naredili. Samo spomnimo se na področju sociale, mehke vsebine, debatiranje o tem, kaj potrebujemo, kako bi rešili dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Zapravili za to čuda denarja, namesto da bi za tisti denar zgradili pet, šest domov pa bi bil potem nek učinek od tega. Še enkrat. Pomembno je, v kaj denar daješ. Jaz nimam nič proti nevladnim organizacijam, ampak če je v razmerju, da smo nevladnim organizacijam dali še enkrat več, kot smo dali v bolnišnice in v zdravstvene ustanove, potem je logično, da imamo težavo. In od kje bo denar? Mi bomo dobili nepovratna sredstva iz ukrepa React, okrevanje, to je bilo že povedano, celoten znesek Next Generation EU, še več denarja, torej nepovratnih 2,1 milijarde; 3,6 milijarde pa kot posojila. In če ti načrtuješ in tudi moramo načrtovati in smo tudi morali poslati Evropski komisiji med prvimi, pa se spomnite, da smo imeli izredno sejo na temo, kako slabo pripravljamo in da naš načrt ni v redu. Pa smo ga oddali med prvimi in tudi med prvimi dobili odobrenega, ker je bil dober, čeprav je opozicija kričala, da je vse narobe. In iz tega se bodo stvari zdaj črpale. In tudi imamo že nekaj, torej preselitev Oddelka za pljučne bolezni na UKC Maribor, potem dodatna sredstva za Negovalno bolnišnico Ljubljana, to so že vse stvari, ki so bile odobrene s tega naslova. Jaz ne vem, ali živimo vsi tukaj, ali beremo kaj; je pa res, da v naših medijih bore malo lahko prebereš, je treba iti vse na vladno stran. Dodelijo, ne vem, Negovalni bolnišnici Ljubljana 4,5 milijona, pa to ni vredno ene novice na nacionalni televiziji. Za preselitev Oddelka za pljučne bolezni bomo dali 3,6 milijona, pa tega na naši televiziji ni. Za nacionalno televizijo to ni pomembna informacija. Ta vlada vidi celo sliko in zato tudi načrtuje. Seveda to obdobje, ki ga bomo danes sprejeli s tem zakonom, presega mandat te vlade. Še dve naslednji vladi se bosta s tem morali ukvarjati, ampak če bi to zapisali v resolucijo, kot je povedal kolega, smo napisali marsikaj, urgentne centre, pa potem tega nismo realizirali. Po tem zakonu se bo pa moralo realizirati in bodo morale tudi druge vlade zagotoviti. In se bodo morale odločati, ali bodo dale za tole 500 milijonov na letni ravni, ali bodo dale za nevladne organizacije. In če bo zaveza v zakonu, bodo morale dati za to. In to je edino pravilno, da končno postavimo prave prioritete, ne pa da razmetavamo denar, recimo zdravstveni sistem nam pa počasi propada oziroma kar hira; in zdaj ugotavljamo 101 težavo, ki jo moramo odpraviti. Jaz bom seveda ta zakon podprla. Sem vesela, da je prevladalo mišljenje in ta vizija, da se na ta način zaveže tudi prihodnje vlade, kam morajo namenjati denar, ki ga skupaj zberemo davkoplačevalci. Za tiste stvari, ki so ključne za Slovenke in Slovence, in ni prav, da naši ljudje čakajo na posege, da so da so v slabih pogojih in enako v slabih pogojih tudi medicinsko osebje, zdravniki, sestre in vsi ostali. Zaradi tega ljudje odhajajo. Niso vedno problem plače, problem je organizacija, problem so slabi pogoji in tako naprej. In s tem zakonom bomo nekatere stvari odpravili in popravili, še z drugimi, z digitalizacijo in tako naprej pa tudi še vse tisto, kar morda s tem zakonom ne. Jaz bom zakon seveda podprla in predlagam, da enako storite tudi vi. In se mi zdi res neverjetno, da sploh lahko kdo reče, da zakona ne bo podprl oziroma da najde 101 izgovor, ko se končno reče, zdaj bomo pa 10 let vlagali in resno vlagali, da boste o tem še razmišljali. Jaz tega ne razumem.

odgovorim. Pet mesecev so vodili vlade premierji iz strank vaše koalicije. Od 20 let so 10 let in pet mesecev vodili vlado predsedniki vlad iz strank vaše koalicije. To je vaša koalicija, ko govorite sem pa tja. Če nimate odnosov s SMC urejenih, je pa to vaš problem, ne moj. Kot drugo. Če gledamo strankarsko, je vaš predsednik stranke vodil zadnjih 20 let vlado šest let

Pa mogoče še en majhen popravek, ki ni bistven. S tem zakonom, tako je vsaj zapisana letnica v zakonu, se bodo ukvarjale tri naslednje vlade, ne dve. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Jaz nisem tako rezerviran oziroma skeptičen do tega predloga zakona kot nekateri moji kolegi in kolegice v opoziciji. Ta zakon me spominja na nek drug podoben zakon s področja kulture, to je Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki ga je sprejela prejšnja vlada v tem mandatu, poznamo ga pa že od leta 1999. Seveda je po znesku kulturni evro več kot desetkrat manjši, kot je predlagani zakon o nujnih investicijah na področju zdravstva, tako da to ni povsem primerljivo. Kako se bo zakon izvajal, pa je zelo primerljivo, odvisno od tega, koliko sredstev bo zagotovljenih v vsakokratnem državnem proračunu in ali bo mogoče dobiti tudi kaj dodatnih sredstev iz evropskega proračuna. Milijarda 943 Milijarda 943 milijonov evrov ni majhna vsota, tudi za desetletno obdobje veljavnosti tega zakona ne. Primerljiva je recimo z investicijo v Termoelektrarno Šoštanj, v TEŠ 6, morda deloma tudi v drugi tir. Edina večja investicija, ki daleč presega tudi to vsoto v samostojni Sloveniji, je seveda bila izgradnja avtocestnega križa, za katerega smo prispevali prispevali in zbrali v tem celotnem obdobju gradnje več kot 5 milijard evrov. Se pravi, da je ta projekt, ki si ga je zadala ta vlada, zelo ambiciozen. Kako se bo uresničeval, bomo pa videli skozi naslednje vlade. Recimo zakon o kulturnem evru, ki smo ga poznali od 1999 do 2013, se pravi v obdobju 14 let, je bil realiziran 33-odstotno. Upam, da bo ta zakon realiziran v višjem odstotku. Bi pa rad zdaj naredil eno primerjavo z gradnjo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v prejšnji državi, v socialističnem sistemu. Ne vem, ali smo danes sposobni tako velike gradnje. Ali pa, en tak podoben projekt s področja kulture je Cankarjev dom. Že ves čas samostojne Slovenije govorimo o tem, da je potrebno zgraditi univerzitetno knjižnico, pa nam to še danes ni uspelo. V prejšnjem sistemu, v prejšnji državi je bil zgrajen Cankarjev dom. Zamislite si Slovenijo danes brez Cankarjevega doma. To bi bila kultura brez osrednje kulturne ustanove. In če gremo na primerjavo s kliničnim centrom v Ljubljani, ki so ga začeli graditi 1966. leta in so ga odprli na dan republike, 29. novembra 1975. leta. Se pravi, gradili so ga skoraj 10 let, devet let, toliko, kot je obdobje, predvideno za izvajanje tega zakona, o katerem danes govorimo. Kako so se pripravljali na to gradnjo? Že leta 1960 je bila imenovana projektna skupina. Leta 1963 je bil ustanovljen poseben sklad za gradnjo in opremo te ustanove. Julija 1966 se je začela gradnja, in kot rečeno, leta 1975 je bil projekt dokončan. Takrat je ta projekt stal 62 milijard starih dinarjev. Po metodologiji Statističnega urada, kot velja danes, bi bilo to danes vredno 463 milijonov evrov. Vendar ne verjamem, da bi bili sposobni danes zgraditi nov klinični center v Ljubljani, z osmimi nadstropji, z vso infrastrukturo, za ta denar. Zanimivo bi bilo narediti en projekt in oceniti, koliko bi stala gradnja neke take nove ustanove, kot je bila zgrajena v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Vendar, ne gre samo za zidove, gre tudi za kadre. Kaj se je zgodilo, ko so gradili klinični center? Leta 1970 so imele klinične bolnice v Ljubljani okoli 2 tisoč 800 postelj, 2 tisoč 400 zaposlenih, med njimi okoli 250 zdravnikov in 500 medicinskih sester. Z novo stavbo pa so se bolnišnične kapacitete povečale za skoraj tisoč 100 novih bolniških postelj, število zaposlenih pa je porastlo na 3 tisoč 900, med njimi je bilo 460 zdravnikov in tisoč 250 medicinskih sester. Število hospitalizacij pa se je povišalo z 32 tisoč leta 1968 na 44 tisoč 1975. leta. Se pravi, zidovom morajo slediti tudi kadri, kajti brez kadrov bo ta lupina ostala manj uporabna in koristna, kot bi sicer bila. Ne gre pa samo za zidove in ne gre samo za kadre, ampak gre tudi za kvaliteto bolnišnične oskrbe. Imamo veliko kriterijev, katera ustanova je dobra. Na prvem mestu so recimo število bolnišničnih okužb po bolnišnicah, število padcev z bolniške postelje in tako dalje. Ko sem pred skoraj skoraj 20 leti spraševal s poslanskim vprašanjem takratnega ministra za zdravje dr. Kebra o problemu bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah in v domovih upokojencev, sem navedel podatek, da letno v Sloveniji zaradi tega umre od 400 do 600 pacientov, in minister temu podatku ni oporekal. Danes je verjetno ta podatek podoben, čeprav ni natančne statistike, koliko ljudi, pacientov zaradi bolnišničnih okužb v bolnišnicah in v domovih upokojencev umre na letni ravni. Verjamem pa, da nekajkrat presega število mrtvih v prometnih nesrečah. Tako da je poleg zidov, poleg kadra pomembna tudi kvaliteta storitev v slovenskih bolnišnicah in tudi v domovih upokojencev, ki so postali nekakšne negovalne bolnišnice.

SDS):** Lepa hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom z ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! kolegi! Ureditev težav v zdravstvu je nujna in je tudi ena od prioritet te vlade in te koalicije. Da pa v slovenskem zdravstvu že desetletje in več vlada in več vlada suša oziroma da se je slovenskemu zdravstvu dajalo premalo pozornosti, da dejansko ni bilo deležno pozornosti, in sicer financ, kot bi moralo biti, vemo vsi, vsak poslanec tukaj izmed nas in verjetno tudi veliko slovenskih šolarjev to ve. Kaj to pomeni?

v Sloveniji je 2 tisoč evrov na prebivalca letno in v povprečju Evropske unije okrog 2 tisoč 800 na prebivalca letno. Zakaj se je to dovoljevalo, zakaj se ni naredilo nič? Morda je res potrebno povprašati kar predsednike prejšnjih vlad. Ne za vse krivi predsedniki vlad, ampak definitivno imamo danes tudi tukaj med poslanci dva bivša predsednika vlad, sicer nista v dvorani. V teh poslanskih skupinah so dejansko proti, ampak potrebno je povedati, zakaj se prej ni naredilo nič in kakšen bi bil program, če bi sedaj vodili to vlado in to ministrstvo. Načrt, takšen ali drugačen, in ne samo kritiziranje. Vemo, da je bila v zdravstvu dolgo suša, če se tako izrazim. To smo še posebej zaznali med epidemijo covida-19. covida-19. Te trditve so na žalost še bolj kot mi občutili tisti, ki se jih je ta bolezen dotaknila, pa tudi vsi tisti, ki so bili omejitev pa tudi zajezitev te bolezni dejansko še bolj dolgo stran ali pa dlje od svojih specialističnih zdravstvenih obravnav. Zavedamo se pomanjkanja postelj, operacijskih dvoran, drastičnega pomanjkanja kadrov, iztrošenosti opreme, 85-procentna iztrošenost opreme. Tako se tudi ve, da ni mogoče tega čez noč spremeniti in tega čez noč sfinancirati in ne iz enega proračuna vzeti. Iz tega naslova tudi kot dejansko odziv na to pričujoči zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Moram reči, tudi minister Poklukar pove, da je tale četrti val zgolj vprašanje, podobnega mnenja pa je bil tudi regionalni direktor za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ki je bil včeraj na obisku v Sloveniji. Sloveniji. Pri predsedniku republike Borutu Pahorju se je tudi strinjal s tem, da se nas to lahko že v jeseni dotakne. In potem se toliko bolj vsi zavemo, kako nujna je ta posodobitev oziroma jaz se bom izrazil tako imenovana ozdravitev zdravstva, da se ozdravitev zdravstva končno začne. Predlog zakona o investicijah v zdravstvo bo začrtal neke okvire, slišali smo, da gre za skoraj 2 milijardi evrov, in zagotovil bo modernizacijo in optimizacijo zdravstvenega sistema, posodobitev zastarele infrastrukture, povečanje posteljnih zmogljivosti in tako naprej.

tudi v prejšnjih letih nekaj denarja namenjalo za zdravstvo, neki milijoni, ni bilo prav milijard. Ampak kljub vsemu je dejansko to potrebno in vemo, da če se to dobro razporedi na

Verjamem, da bomo tudi v prihodnosti uspešno zagotavljali sredstva iz drugih naslovov. Ali pa bom rekel, da se privarčevati. Se pravi, če gre za potrebe prave, konkretne reforme zdravstva in se predvideva naložbe, potem se pač tudi mora gledati na racionalizacijo pri vseh zadevah v zdravstvu. Mislim, da ne sme biti velik problem, da se potem tudi sfinancira, kar je dogovorjeno. Je pa tale zakon dober načrt, zajema oba klinična centra. centra. Kot povedo sam minister in sekretariat in ministrstvo, predstavljata naša klinična centra steber slovenske medicinske stroke. Brez ustrezne priprave infrastrukture naslednjih letih ni mogoče pričakovati implementacije novih postopkov in načinov zdravljenja. Se pravi, če hočemo iti sodobno naprej s preostankom članic v Evropski uniji, ohraniti naše zdravstvo v dobri kondiciji, moramo zagotavljati tudi infrastrukturo. In sedaj ko poslušam o tem o tem razmerju, trikrat ali štirikrat sem že o tem razmerju poslušal, kako dobro pri SD vedo, kako se je vlagalo v UKC Ljubljana preveč pa v UKC Maribor manj, se pravi, razmerja 2,2 proti 1 nekako – jaz tudi vem, da ni bilo okej. Seveda vem, da ni bilo, ampak če se zdaj dotaknem tega, že tretjič ali četrtič ponavljam, tudi SD je imel zadnje tri vlade. Ker se je prej pač dotaknil koliko je kdo bil v vladi. Zadnje tri vlade, se pravi 11., 12. in 13. Takrat ko imaš vlado, seveda imaš besedo, kam se kaj vloži, kaj je najbolj nujno. In sedaj govorimo enemu sekretarju, ki je na funkciji

naj se enakomerno razpolaga s temi sredstvi za celo Slovenijo. Jaz se strinjam s tem, da naj se namenja tudi regiji, iz katere prihajam, to je Podravska, ker je tam potrebno enako zagotavljati. Ampak že vidim tudi zametke tega, da se bo bolj pravično delilo.

nadgraditi in narediti racionalnejšega. Se pravi, obvladovanje visokih tekočih stroškov. Jaz bom dodal: obvladovanje visokih stroškov in iz naslova preplačevanja medicinske opreme to ustaviti, pa pripomočkov in še česa. Vesel sem, gradilo se bo tudi, kot je pač v načrtu, v nekem okviru, če tako rečem, sodobni urgentni center Ptuj. S tem se bodo uredili operacijski bloki in oddelek za intenzivno terapijo v Splošni bolnišnici Ptuj. V zakonu o investiranju v slovensko zdravstvo imamo prenove laboratorijev, bolnišničnih lekarn v SB Ptuj in seveda smo tudi ptujski in spodnjepodravski poslanci pripeljali do tega, da je minister, ki moram reči, ima srce in posluh za potrebe prebivalstva, ugodil temu, zaznal te probleme in se bo in se bo tole premaknilo v naslednjih letih. Tako da Vlada je prisluhnila, načrtuje. Če smo nekako postavili Slovensko vojsko na svoje mesto z zakonom o investiranju v Slovensko vojsko, bomo sedaj tudi zdravstvo.

Poslušala sem razprave kolegov in tudi odgovor državnega sekretarja. Naj rečem, da je ta zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo dober načrt. Dober načrt tudi za prihodnje vlade in jaz se tega ne bi bala, zato ker je zapisano točno po letih, kako naj bi se sredstva črpala, zagotavljala. Zdi se mi, da je to edina stabilnost, ki lahko zagotavlja javno javno dostopno zdravstvo vsem državljankam in državljanom v prihodnjih 10 letih. Če tega ne bi imeli, če tega ne bomo imeli ali pa če se tega ne bi lotili, bi verjetno imeli še en kup enih sej, kako je vse narobe v našem zdravstvenem sistemu. Ampak še enkrat, to je dober načrt, ve se, kako se bo gradilo, obnavljalo, in kar je najpomembnejše zame, je to, da se bo to delalo za ljudi. Tega ne bo nihče mogel nikamor odpeljati, to bo ostalo tam, kjer se bo gradilo, in se mi zdi, da je to pomembno. Ker bomo mi uporabljali, bodo uporabljali naši prijatelji in ne nazadnje tudi naši zanamci.

ki ga je ministrstvo dalo na papir, in seveda kaj je vse notri, da je vsak rekel, poslušajte, jaz bi pa to rabil pa to. Res se tukaj zahvaljujem državnemu sekretarju, ki je jasno dal vedeti, da je ta zakon pripravljen na resoluciji o slovenskem zdravstvu. Zdi se mi, da smo v tej hiši imeli kar veliko razprav na to temo o zdravstvu, tudi javne razprave smo imeli, kamor smo povabili vse deležnike, vse strokovnjake, ki so povedali, kaj potrebujejo. To se je zapisalo v resoluciji in sem vesela, da je naša vlada to resolucijo uporabila za to, da bo slovensko zdravstvo okrepila. V vseh dozdajšnjih vladah v zadnjih 10 letih, kolikor intenzivno spremljam politiko, bi lahko rekla, je bilo samo bla bla, samo, kako bomo nekaj naredili, nič pa ni bilo res konkretno, od kod bomo denar jemali. Zdaj vemo, koliko mora zagotoviti državni proračun in koliko bo evropskih sredstev, namenjenih iz programa REACT-EU oziroma iz drugih evropskih skladov, za zagotovitev tudi boljše dostopnosti do zdravja in seveda s tem tudi izboljšanje stanja zdravstvene slike v Sloveniji. Ko sem prebrala, kaj vse se bo gradilo, nisem imela občutka, da bi bila kakšna

To, kar je zapisano, bo dejansko zagotovo tudi preverljivo v prihodnjih letih. Če je jasno zapisano, potem tudi tisti, ki odločajo, ki spremljajo, ki dejansko gradijo, vedo, čemu in kaj je cilj, ki mu bodo sledili. Ker najhujše in najslabše je, kar se dogaja – da se denar nameni, potem pa ne vemo točno, kako bi se ta denar porabil, in se, tako kot sem povedala v stališču, marsikje ugotovimo na preiskovalnih komisijah, skanalizira

na tem področju naredili korak naprej. Želim si, še enkrat poudarjam, da ne bi pozabili pri vseh investicijah tudi na Onkološki inštitut, njega vedno omenjam, onkologija hitro napreduje, število bolnikov narašča iz leta v leto in se mi zdi, da je, če pogledamo pa tudi če obiščemo Onkološki inštitut, postal premajhen za obseg dela, ki ga mora opraviti. Nekaj je naredila tudi epidemija covida. Zdi se mi, da je prav, da se tudi to pogleda, in želim, da bomo tudi na tem področju naredili korak naprej. Hvala vam. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je gospa Mojca Škrinjar, pripravi se gospod Tomaž Lisec. **MOJCA ŠKRINJAR (PS SDS):** Hvala. Vesela sem, da imamo pred seboj zakon o investicijah v slovensko zdravstvo. Pozdravljam sistemski pristop, to je seveda najprej zakon, potem pa temu sledijo tudi proračunski dokumenti, načrti in javni razpisi ter izvedba. Vsak drugačen pristop ne bi bil pravi, saj pravzaprav ne bi imeli načrta, kako bi sredstva. Sredstev je veliko, skoraj 2 milijardi evrov, kar pomeni, da se bo dalo zelo veliko narediti na gradbenem delu in opremi, in sicer širom Slovenije. Kot Ljubljančanka sem pa še posebej zadovoljna, da sta pod prvo številko, torej pod številko ena, navedena univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor. Univerzitetni klinični center Ljubljana, kdor je že bil notri, ve, da je strahotno zastarel, da dvigala ne delujejo, da je prezračevanje nikakršno in da so ljudje natlačeni v premajhnih sobah, kjer se težko zapirajo okna, kjer se rolete sploh ne morejo spustiti. Ampak to ni najdražji del, najdražji del je seveda oprema. Ljubljanski klinični center je vrhunska ustanova, ki se mora ukvarjati z zelo zelo zapletenimi zdravstvenimi problemi, medtem ko bi lahko nekoliko manj komplicirane zadeve prevzela mestna bolnišnica. Ljubljana potrebuje tudi mestno bolnišnico, zato me veseli, da so pod številko dve navedeni splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalni domovi. Ljubljana potrebuje seveda tudi negovalno bolnišnico in negovalni dom.

prometna cesta. Zaloška teče dejansko skozi stavbe kliničnega centra in to je povsem nesprejemljivo. Ta promet je treba speljati okoli in narediti del, ki ga zavzema klinični center, enovit in miren in primeren tako za delo kot za nego bolnikov. Kje dobiti denar? Mislim, da se nikoli nismo spraševali, kjer dobiti denar, ko je bil primer avtocestni križ ali pa drugi tir, ampak seveda je treba narediti načrt. Ta načrt je sedaj v tem zakonu, temu zakonu bo absolutno sledil tudi popravek oziroma priprava proračuna. Proračun pa je lahko slovenski, integralni, lahko so pa tudi evropska sredstva in oboje bo kombinirano v tem delu. Zelo pomembno pa se mi zdi, da bo vlada, ki bo bo to izvajala, tudi dobra vlada. Prepričana sem, da so bile investicije, ki so bile vodene v času, ko je vodil vlado Janez Janša in ko je bila Slovenska demokratska stranka v vladi – to pa je bilo od 2004 do 2008, štiri leta, od 2012 do 2013, eno leto, in zdaj dobro leto in še nekaj, skupaj šest let in še malo

in osnovnih šol je bilo sofinanciranih. Pomembna je seveda tudi izvedba. Če delate plašč na nekem bloku, ga lahko dobite za 180 ali pa za 130 tisoč, odvisno, kakšen razpis pripravite. Dobra vlada pripravi razpis, po katerem bo dobila kvalitetno in cenovno optimalno rešitev.

pripravila sredstva in načrte za to, čas za to ima, ampak da bi tudi v naslednjem mandatu vodila te investicije, da bodo dobro in lepo speljane. Seveda red in pošteno in učinkovito upravljanje davkoplačevalskega denarja komu nista povšeči, ker ne bodo padale kakšne provizije zraven ali pa to, kar je omenila kolegica pred mano, poniknila sredstva na kakšen tajni račun. Ob vladi, ki je danes tukaj, je garancija ne samo, da bodo sredstva tukaj, ampak tudi, da bodo sredstva pošteno in učinkovito porabljena.

Ko sem sam dobil na mizo Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, sem si mislil, evo, končno en zakon, kjer bomo vsi veseli, ga enotno podprli, kajti s tem zakonom ne samo mi kot politika kažemo, da nam je zelo mar za slovensko zdravstvo, predvsem bodo s tem zakonom dobili tudi vsi naši prebivalci in prebivalke. Zato moram reči, ker sem v svoji pisarni poslušal posamezne obrazložitve oziroma stališča poslanskih skupin, ko so iz petnih žil razlagali, zakaj so proti in kje vidijo probleme, se skoraj ukvarjali z domišljijskimi spisi, da bi še kakšno alinejo našli, zakaj bodo proti oziroma zakaj zakona ne bodo podprli, da sam že dolgo nisem prebral tako vsebinskega zakona. Ne samo, da so členi kratki in zelo jasni, predvsem ta uvodni del me je zelo navdušil, ker je zelo konkretno napisano, kaj se bo v naslednjem desetletju na področju zdravstvene infrastrukture dogajalo. Moram pa reči, da sem zelo navdušen tudi zaradi tega, ker vidim, da se ne pozablja na nikogar. Pustimo ob strani, ker je že kolegica Mojca razlagala, naš terciarni nivo, ki ga kot Ljubljančanka veliko bolje pozna, sam sem veliko bolj gledal, kaj ta zakon prinaša predvsem na sekundarnem nivoju na področju zdravstva in ne nazadnje tudi v primarnem delu zdravstva. Ker prihajam iz ene občine, kjer imamo zelo velik zdravstveni dom, na katerega smo zelo ponosni, moram reči, da ko smo zadnjih 10 let gledali, kaj vse bi naredili v našem zdravstvenem domu, ko smo si, predvsem direktorica zdravstvenega doma s svojimi zaposlenimi pa tudi občina, tudi moja malenkost, prizadevali, da smo dobili nujno medicinsko pomoč, da smo dobili satelitski urgentni center, da smo dobili kar nekaj programov, smo se vedno spraševali, kaj z investicijo v sam prostor. Od leta 2012, ko je takratni minister gospod Zvone Černač dal možnost, da so se lokalne skupnosti prijavile za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, od takrat naprej skoraj ni bilo sredstev, vsaj na primarnem nivoju ne. Sam osebno poznam kar nekaj županov, ki so bili zelo veseli in ki so v tedanjem času, torej nekje od leta 2012 pa potem tekom sanacije 2013 in 2014, ne samo energetsko lično obnovili svoje zdravstvene domove, torej primarno raven, ampak jo skupaj morda še nekaj malega dogradili. Ampak bili so prepuščeni zato me danes še toliko bolj veseli, ko preberem poglavitne rešitve za primarni nivo, citiram: »Za krepitev primarnega nivoja zdravstvenega varstva so predvidene novogradnje in obnove objektov in za nabavo potrebne terapevtske in diagnostične opreme, ki je potrebna za uspešno delovanje primarnega nivoja.« Skratka, da ne govorimo vedno samo o Ljubljani in Mariboru, da gremo na tisto najnižjo raven decentralizacije na področju zdravstvenega sistema. Prav tako me je izredno veselilo tudi, ko sem prebiral poglavje Poglavitne rešitve za splošne bolnišnice, kjer je v bistvu zelo lepo navedeno, kaj in kje se bo gradilo. Kot nekdo, ki prihaja iz Posavja, kjer se skupaj tako poslanci iz Posavja kot tudi naši župani že dolgo borimo s tem – najprej smo se borili, da smo obdržali ginekologijo v Splošni bolnišnici Brežice, potem so nam hoteli znižati nivo Splošne bolnišnice Brežice v neko tretjerazredno bolnišnico in sedaj imamo gradbeni načrt za tako imenovani negovalni oddelek oziroma negovalno bolnišnico v Splošni bolnišnici Brežice – sem si z zanimanjem večkrat podčrtal izgradnjo objekta F in rekonstrukcijo objekta A za ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje. Vem, da to ne bo danes ali drugo leto, ampak ker imamo zakon, kjer dajemo skoraj 2 milijardi v to področje, verjamem, da bomo vsi tisti oziroma bodo vsi tisti, ki že imajo prostorske plane narejene, lahko prvi zakopali v ta zakon oziroma iz njega črpali sredstva v naslednjih letih. Tudi s tega stališča vsa pohvala pripravljavcem za to, da so prisluhnili vsem nam, ki prihajamo iz malo manjših krajev po Sloveniji, ampak kjer si še veliko bolj prizadevamo, kjer vsaj posameznim občanom ni samoumevno, da jim je nekaj dano. Po drugi strani pa moram reči, da ta zakon prihaja ravno v pravem trenutku. Krediti so poceni, in ko imaš na voljo pametne ljudi v vodstvu Vlade in na posameznih ministrstvih, ki vedo, kako racionalno in transparentno porabiti denar, ko imaš na eni strani zaključek ene evropske politike, pripravljaš se na drugo, imaš interventne evropske ukrepe, je skrajni čas, da pred nas poslance pridejo takšni zakoni, kot je tale današnji med nami. Gre le še za eno nadaljevanje uspešne zgodbe te vlade, tokrat na področju zdravstvene infrastrukture. Dali smo v vojaško infrastrukturo, dali smo po 10 letih v šolsko in predšolsko infrastrukturo 72 milijonov. Če bi to naredil prejšnji minister, ki naj bi

zahvalili, da znamo ne samo vlada, ampak tudi v tem državnem zboru z veliko podporo predlagati, predvsem pa sprejeti zakone, ki gredo na področje, ki je v Sloveniji, kar je tudi epidemija pokazala, najbolj osiromašeno. Skratka, velika zahvala načrtovalcem. Na vseh nas pa je, da tudi na lokalnih področjih naredimo, da bodo vse te investicije, ki so tukaj omenjene, kmalu zaživele. Hvala. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam razpravljavcev in prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade, če želi. (Da.) Izvolite, državni sekretar. **MAG. Današnja razprava v hramu demokracije me navdaja z optimizmom. Imam namreč občutek, da imamo vsi enak cilj. Imam občutek, da imamo vsi cilj imeti moderno zdravstvo in slediti diagnostičnim metodam in urediti ustrezne prostore za naše paciente. Da si želimo vsi zdravstvo, ki bo omogočilo čim hitrejše storitve, in predvsem takšno zdravstvo, da bodo slovenski državljani zaupali nam, ki delamo v zdravstvu, in zaupali vam, ki sprejemate zakone. zakone. Zelo dobro je, da imamo isti cilj. Čeprav se je pričakovana življenjska doba v Sloveniji in tudi v drugih državah Evropske unije v zadnjih letih močno povečala,

Evropske študije kažejo, da bomo v nadaljnjih 20 letih imeli približno 10 % invalidnosti v Evropi, pa verjetno Slovenija ni nobena izjema, trenutno imamo 6,7. Evropske študije tudi kažejo, da bo v naslednjih 10 letih vsak tretji prebivalec Slovenije, pa tudi Evrope, imel težave s kroničnimi bolečinami. To so zelo zelo zahtevne projekcije. Samo še en primer. Slovenija je trenutno z 9,7 rehabilitacijske postelje na 17. mestu v Evropski uniji. Torej dejansko potrebujemo ta zakon. Kot je razvidno iz analize zdravstvenega sistema v Sloveniji, so se kapitalske naložbe kot delež skupnih izdatkov za zdravstvo v preteklosti spreminjale. Seveda, saj je bil delež pred krizo 5,5 %, med med krizo je padel na 4,5 % skupnih izdatkov za zdravstvo, po statističnih podatkih za leto 2015 so se bruto naložbe v zdravstveni sistem v Sloveniji dvignile za 7,6 %, kar je bilo pod povprečjem Evropske unije. V Avstriji, na primer, imajo ta odstotek 20 %. Torej se lahko vprašamo, zakaj na žalost tudi nekateri kadri iz Slovenije odhajajo tja. Pacienti pričakujejo od zdravstva prijaznost, ustrežljivost, vrhunskost in kakovost, vse to pa zagotavljajo zadovoljni zaposleni v zdravstvu. Vsi dobro vemo, da je eden od glavnih razlogov za zadovoljstvo zaposlenih poleg plače in urejenih medsebojnih odnosov in dobre organiziranosti tudi urejenost delovnih prostorov. Veliko zaposlenih, ki se na žalost odločajo oditi iz slovenskega zdravstva, pove, da v pogojih brez klimatskih naprav v 100 in več let starih stavbah, neadaptiranih inštitucijah na žalost ne želijo več delati. delati. Spoštovane poslanke in poslanci, zdravstvo ne sme in ne more biti privilegij prav nikogar. Zdravstvo smo in bomo tudi v prihodnosti potrebovali prav vsi. Dajmo priložnost in zagon slovenskemu zdravstvu s tem zakonom in se približajmo tudi vsem ostalim evropskim državam. Hvala lepa.

kraje denarja iz zdravstva, neinvestiranja v infrastrukturo, zanemarjanja kadrov, se pravi pomanjkanja zdravnikov, medicinskega osebja, diagnostike – če to ni dovolj tehten razlog, da podpremo tako pomemben zakon, s katerim delamo, gradimo temelje! Temelje zdravstva prvič, lahko rečem, v samostojni Sloveniji, če zanemarimo tisto obdobje socializma, ki je zdravstvo prav tako zanemarjal. Tukaj so bile neke hvale o gradnji kliničnega centra, za kakšno ceno je bil narejen, ni pa bilo povedano, kakšne so bile takrat cene materialov in cena dela. Tega se pa ni povedalo. Skratka, vemo, kdo je bil takrat direktor, od Zemljariča naprej, in kaj vse se je dogajalo do zdajšnjih dni, koliko preiskav je bilo, koliko denarja je odtekalo. Vse vemo, saj vsi vse to vemo. Zadnji čas, da se naredi red na tem področju in da se nameni denar za investicije v zdravstvo, za investicije v kadre, v izobraževanje, v bolnišnice in zdravstvene domove. Vemo, da se bo vlagalo v 10 letih milijardo 900 evrov, in vemo tudi to, da je v Sloveniji 3,2 zdravnika na tisoč prebivalcev, 5,2 pa v Avstriji. Vemo tudi, da je za preventivo v Evropi 89 evrov denarja na prebivalca, v Sloveniji zgolj 62 evrov, in tako naprej. Skratka, podatki so bili že tolikokrat predstavljeni, da jih lahko že vsak državljan in državljanka pozna. tudi, da so tekoči izdatki v zdravstvo 25 % pod povprečjem Evropske unije. Vse to vemo in zato je zadnji čas, da naredimo na tem področju premik naprej v dobro državljank in državljanov, v dobro zdravstvenega osebja, v dobro zdravja. Tukaj smo poslušali, LMŠ je imel pomisleke, SD, ne bi podprli tega zakona, ampak bi podprli način, torej premislek, premisleke bi podpirali. A ni bilo teh premislekov že dovolj, pa teh študij pa tega? Res ne razumem tega, kako je to mogoče sploh izreči. Potem Levica tukaj pravi, da so socialisti in ne vem kaj. Ena dobra informacija, kar se socializma tiče, na Kubi so pred nekaj urami sprostili uvoz hrane in zdravil, to se pravi, da lahko ljudje prinašajo hrano in zdravila v državo neomejeno. Si predstavljate, kaj socializem naredi? In tudi pri nas ni bilo čisto nič boljše. Mislim, da je res zadnji čas, da se premaknemo nekam naprej in da nekaj tudi naredimo. Tudi ne pozabiti, 2007 je ta vlada začela s pripravo in gradnjo heliporta na Kliničnem centru in je bil tudi uspešno narejen in deluje. In smo lahko vsi zadovoljni in veseli. Ta vlada, ki je bila takrat na Vladi, torej predsednik Janez Janša, je pripravila tudi en kup projektov za urgentni center, za urgenco, pa se je potem vlada zamenjala, ministri so se menjali, razpisi so se ponavljali kot po tekočem traku, vse se je dražilo, vse se je ustavilo – in kje smo?

torej štejejo dejanja, ne pa, kaj bo kdo povedal pa kako lepo bo povedal, na kakšen način. In ko tukaj poslušam raznorazne strokovnjake, ki so vedno bolj pametni kot vse zdravstveno osebje in vsi državni sekretarji, ministri, skratka, vsi, ki se ukvarjajo s tem, me kar malo mine. Upam, da bo ta zakon dejansko potrjen, da bo tudi Zdravstveni dom Litija oziroma nujna medicinska pomoč deležna sredstev, ki so predvidena za primarno zdravstvo, in da bomo lahko tudi končno dogradili in dobili moderno nujno medicinsko pomoč. Upam, da se ne bo koalicija KUL s svojimi podaniki lotila pri tem zakonu, če bo sprejet, kar upam, da bo, še kakšnega referenduma pod pretvezo, da je ta zakon škodljiv za ljudi,

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 19. uri. Hvala